(minister za javno upravo):** Hvala lepa. Lahko povem, da je bil ta javni razpis, o katerem vi veste, kako se bo končal, objavljen 7. junija 2024 in bo odprt do 7. avgusta 2024.

Hvala. Mislim, da je nujna razprava na naslednji seji Državnega zbora, res nujna. Minister ima grozno težavo z utemeljevanjem potrebnosti tega razpisa za 12,6 milijona evrov sredstev. Mislim, da smo danes videli, upam, da ste to videli tudi tisti, ki ste prisotni tukaj iz koalicije, minister ni uspel z besedo argumentirati koristnosti uporabe 12,6 milijona evrov davkoplačevalskih sredstev. To so tista sredstva, ki jih davkoplačevalci, zavezanci za dohodnino v okviru enega odstotka ne namenijo konkretnim organizacijam, ki ostanejo v proračunu zato, da bodo ta sredstva pomenila neko dodano vrednost za ljudi, za širšo skupnost, za našo državo. Gre za popolnoma neprimerno razmetavanje teh sredstev, ki so naša skupna sredstva. Jaz mislim, da bi moral biti nauk, ki smo ga bili deležni v lanskem letu s tem razpisom vaše predhodnice glede krepitve aktivnih državljanskih pravic in opolnomočenja nevladnih organizacij, dovolj veliko svarilo, da se tega ne greste. da se tega ne greste. Spoštovani minister, nekoč ne boste več minister, inkriminirana dejanja ali pa ravnanja, ki gredo v smeri ne dolžne skrbnosti z javnimi sredstvi, pa ostajajo. Vedno je nekdo za to odgovoren. Razpis ste objavili dva dni pred volitvami, odprt je do 7. 8. letos. V Slovenski demokratski stranki pričakujemo, da boste ta razpis ustavili ustavili zaradi tega, ker gre za popolnoma neprimerno razmetavanje javnih sredstev. Mi smo predlagali, kot veste, pred kakšnega pol leta, da se tisti del dohodnine, ki ga ljudje ne namenijo, nameni v sklad za odpravo posledic poplav ali pa da se procentualno povečajo sredstva tistim 6 tisoč 714 koristnikom, ki so jim ljudje namenili en odstotek dohodnine, pa je vladajoča koalicija to zavrnila. Ta sistem je treba nujno spremeniti, ker ne samo, da omogoča velikanska korupcijska tveganja, v tem sistemu se dogaja korupcija, zaradi tega je tudi odstopila vaša predhodnica, gospa Sanja Ajanović Hovnik, poteka policijska preiskava in tako naprej. Oprostite, minister, nekaj podobnega se bo zgodilo tudi s tem razpisom, če ga ne boste ustavili. Nihče mi ne bo rekel, da ta razpis pomeni dodano vrednost za prostovoljstvo, za ljudi, ki požrtvovalno s prostovoljnim delom prispevajo na različnih

letih. Jutri bomo obravnavali zakon, ker ni dovolj ljudi v domovih za starejše. Nobeden od teh, ki bi skozi prostovoljski sistem lahko pomagal, ne bo deležen sredstev po tem razpisu. Pa namenite jih vsaj za krepitev kadrovske strukture v tem sistemu, ki je podhranjen, ne pa razmetavati tega denarja za vašo politično paravojsko! Hvala lepa. O vašem predlogu bo Državni zbor odločal v sredo v okviru glasovanj. Kolega Dušan Stojanovič bo zastavil vprašanje ministrici za zdravje dr. Valentini Prevolnik Rupel ter ministru za vzgojo in izobraževanje dr. Darju Feldi. Izvolite, kolega, imate besedo. Hvala lepa, podpredsednica. Spoštovana ministrica, spoštovani minister! Poznavanje nudenja prve pomoči je v vsakdanjem življenju izjemno pomembno, saj lahko le tako na kraju dogodka samem izvedemo nekatere ukrepe še pred prihodom nujne medicinske pomoči in s tem morda sočloveku rešimo življenje. Mednarodna federacija društev Rdečega križa in Rdečega polmeseca si prizadeva, da bi v prihodnjih letih vsaj ena oseba letih vsaj ena oseba iz vsakega gospodinjstva na svetu znala nuditi prvo pomoč in s svojim znanjem prve pomoči tudi prispevala h krepitvi odgovornosti v družbi. Rezultati raziskav kažejo, da ustrezna prva pomoč pogosto rešuje življenja, vselej pa zmanjšuje število in trajanje hospitalizacij, prispeva pa kasneje tudi k učinkovitejšemu zdravljenju, k boljšemu okrevanju in potem nenazadnje k večji kakovosti življenja po poškodbi. S tem pa nekako tem pa nekako dolgoročno zmanjšujemo stroške zdravljenja, povečujemo tudi splošno blaginjo prebivalstva. Seveda pa je treba ta znanja in veščine nudenja prve pomoči ustrezno usmerjati, nenehno obnavljati in tudi s pomočjo ozaveščanja splošne javnosti prve pomoči vedno znova pritegovati nove posameznike. Moje vprašanje bi se nanašalo na umestitev prve pomoči v obvezni učni program osnovnih in srednjih šol. Osebno se mi zdi to nadvse primerno. Prav je, da otroke in mlade že zgodaj seznanimo tako s teoretičnim kot tudi s praktičnim znanjem nudenja prve pomoči. Navsezadnje se po nekaterih raziskavah številne nesreče zgodijo ne le v šoli, ampak tudi doma, zato bi bilo primerno, da se mladi s tem čim prej [seznanijo] oziroma da se znajo posledicami nesreč čim prej soočiti, da znajo tudi ukrepati, ko je to potrebno. Zato me, spoštovana ministrica, spoštovani minister, zanima:

Mislimo na sistemsko uvajanje teh programov, se pravi da se ti programi izvajajo sistemsko na vseh ravneh. Moramo se zavedati, da niso enaki programi, če jih uvedemo v prvi triadi ali v zadnji triadi ali pa jih uvedemo v srednjih šolah. Vsekakor je znanje prve pomoči z vidika zdravstva izjemnega pomena. Če samo kot primer navedem recimo defibrilatorje, ki jih imamo nastavljene tako rekoč po celi državi, oprema je dobra, vendar pa se lahko zgodi, da v bližini ni nikogar, ki bi jih znal uporabljati. Zaradi tega je pač je pač sistemska umestitev programov za zagotavljanje te prve pomoči tako v osnovne kot srednje šole glede na zahtevnost za nas izjemnega, Ko smo imeli šolski parlament v Državnem zboru v letošnjem letu, se je tudi s strani učencev oziroma dijakov takrat pokazalo, da so nekatera izobraževanja v osnovnih šolah in srednjih šolah, ki se izvajajo za dijake, do določene mere neprivlačna. Na Ministrstvu za zdravje si zato, v sodelovanju seveda z drugimi resorji, želimo res pripraviti program, ki bi bil bolj privlačen. Gre za neke sodobne metode poučevanja, na primer s pomočjo igrifikacije, ki bi učencem bolj nazorno ali pa na bolj privlačen način prikazale pomen izvajanja prve pomoči. Podpiramo tudi programe, kjer se izobražujejo učitelji z namenom, da potem učitelji to znanje naprej prenesejo na učence. To se nam zdi zelo dober način izobraževanja in seveda smo v zdravstvu pripravljeni pomagati in skupaj razvijati v sodelovanju z resorjem za šolstvo tudi take programe. Vsekakor bi še enkrat rada poudarila, da absolutno podpiram vse programe, ki si prizadevajo za izboljšanje sistemske uvedbe podpore izobraževanju v okviru prve pomoči. Želimo Želimo si nadgraditi tiste programe, ki že sedaj obstajajo tako v osnovnih kot v srednjih šolah. Z veseljem se odzovemo na vsako pobudo, ki nam bo to omogočila. Vemo pa, glede na to, da se na nas obračajo tudi zdravstveni delavci, nam pri tem pripravljeni pomagati in sodelovati z nami. Vsekakor pa bi omenila, da nismo na začetku, da veliko teh programov je že v osnovnih in srednjih šolah, vsekakor pa mislim, da se jih da prilagoditi in nadgraditi tako glede vsebine kot tudi glede načina

take. Ministrstvo je pogledalo, kje so pravzaprav te vsebine prisotne v osnovni šoli in tudi v srednjih šolah in smo ugotovili, da je to kar dosti zastopano, dejansko od tretjega razreda osnovne šole navzgor imamo že vsebine tudi s področja prve pomoči oziroma sorodne vsebine. Recimo v tretjem razredu je v okviru spoznavanja okolja pravzaprav že eden izmed standardov znanja, da učenec prepozna nevarne situacije in ve, kje najde pomoč ter kako primerno ravna v situaciji, če se v taki situaciji znajde. V četrtem in petem razredu imamo recimo naravoslovje in tehniko, kjer je poudarek sicer bolj na ravnanju z električnimi napravami, ampak vendarle tudi to je del, s katerim se srečujemo vsak dan dejansko doma in v službi oziroma na delovnem mestu ali pa v šoli.

da ne delamo kakšnih težav. Če pogledamo v srednji šoli, tam je sicer nekaj razlike med gimnazijami in drugimi šolami, torej gimnazije imajo pač te tako imenovane druge oblike vzgojno-izobraževalnega dela, kjer pa najdemo tudi med drugim

Jaz osebno menim, da je seveda, kot ste minister tudi sami dejali, nekako razdeljeno po starostnih obdobjih. Prav je, da se upoštevajo razvojne zmožnosti učencev in da se jim prilagodi oblike in vsebine učenja, ki so najbolj primerne glede na njihovo starostno dobo. Je pa seveda, kot je ministrica dejala, tudi smiselno vključiti tako praktične kot teoretične dele nekega poučevanja. Tudi simulacije, ki učencem omogočajo pridobitev specifičnih veščin za nudenje prve pomoči v različnih situacijah,

pri izobraževanju za vozniški izpit, in pa da se jih tudi nekako nauči prepoznati neko manifestacijo nekih urgentnih stanj, da tudi razumejo, za kaj gre pri določenih pojavih. Uporaba defibrilatorja, absolutno, kot je ministrica dejala, te vzajemne ali pa samopomoči pri poškodbah, tudi širjenje nabora znanj. Morda bi pa, kot smo prej slišali, lahko skozi to naslovili tudi problematiko medvrstniškega nasilja, ki pravzaprav večkrat povzroči taka stanja, da je potrebno potem posredovanje zdravstvenega osebja. Tega si seveda želimo čim manj, ampak morda tudi skozi ta narativ v šolah na to opozorimo. Mene zanima še čisto tako na splošno: Ali se vam zdijo spremembe

Hvala lepa. Res je, kot je tudi kolegica ministrica rekla, najbolje je, če se nekako določena vsebina dela v konkretnih situacijah, ker je v bistvu bližje, kot da se nekako teoretično nekaj izve in potem od tega ni nič.

da imamo pravzaprav cel sklop, ki govori o gibanju in zdravju za dobro telesno in duševno počutje in tu so dejansko ti sklopi notri kot prva pomoč, Potem imamo skrb za lastno telesno varnost in varnost drugih pred poškodbami, potem tudi kemijska varnost in ravnanje z nevarnimi snovmi, pa biološka varnost in tako naprej, ampak pomembno je, da se tudi naše strokovne delavce o tem osvešča. osvešča. Če gledamo Katalog programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja, je znotraj tega 23 programov, ki strokovne delavce točno usposabljajo za nudenje prve pomoči.

izvajajo potem v višjih razredih osnovne šole in v času srednješolskega izobraževanja. Nenazadnje je tudi res, pri tem, ko opravljajo tečaj cestnoprometnih predpisov, običajno šola nudi tudi tečaj prve pomoči, zato ker so takrat vendarle naši mladostniki že pripravljeni na to, da bolje poznajo to tematiko, da tudi znajo recimo priskočiti na pomoč, če se to zgodi, in podobno. Tudi ta izobraževalni sistem, ki se zdaj stalno spreminja in prenavlja, bo seveda tudi pogledal še dodatne možnosti, kot smo rekli, torej defibrilatorji, to je tudi nekaj, kar bo šlo zdaj v te učne načrte vseh predmetov. Vemo, da so zdaj zelo pomembni ti skupni cilji, ki bodo zasledovali nekako celo osnovnošolsko izobraževanje in znotraj tega bodo verjetno pač na primerni stopnji postavljali tudi te vsebine v same učne načrte. Hvala lepa. Hvala lepa. Kolega Anton Šturbej bo zastavil vprašanje ministrici za kulturo dr. Asti Vrečko. Izvolite, kolega.

Moje vprašanje se nanaša na dostopnost kulturnih dobrin gibalno oviranim in starejšim osebam. V soboto, 15. je potekala že 22. poletna muzejska noč in z njo množični obiski kulturnih ustanov, kot so gradovi, dvorci, galerije, cerkve, samostani z muzejskimi zbirkami in spomeniki, ki predstavljajo bogato naravno in kulturno dediščino Slovenije. Danes je v kulturnih ustanovah še najbolj žgoč problem fizična dostopnost, posebej v starejših spomeniško zaščitenih stavbah. Tu se poudarja problem dvigal, ne samo za starejše in invalide, ampak tudi za družine z malimi otroki. Diskriminacija je zaradi invalidnosti pri dostopnosti do uporabe objektov v javni rabi prepovedana.

v 15. členu opredeljuje, na kakšen način naj bo urejen dostop invalidov do kulturnih dobrin, da se omogoči dostop do kulturnih dobrin v obliki, pri kateri se upoštevajo posebne potrebe invalidov, dostop do kulturne dediščine ali do informacij o njej. V kulturnih ustanovah bi se prilagoditve, ki bi resnično pomagale gibalno oviranim osebam pri njihovem samostojnem gibanju, izvedle s pomočjo osebnega dvigala, dvižne ploščadi, klančin, prirejenih sanitarij in informacijskega pulta. Skrajni rok za prilagoditev objektov v javni rabi tako za invalide kakor tudi za zaposlene, ki delajo v takih objektih, je 11. 12. 2025. Iz tega izhaja, da bodo morale država in tudi lokalne skupnosti nameniti finančna sredstva za rešitev institucijam, spremeniti zakonodajo [za institucije], ki hranijo in predstavljajo naravno in kulturno dediščino, za ureditev dostopnosti do muzejev, galerij in drugih kulturnih objektov. Preprosto se zgodi, da namesto ogleda zbirk sledi le opravičilo ranljivim osebam za onemogočen dostop do prostorov, kjer se hranijo zbirke.

muzejska noč. Na področju kulture imamo kar nekaj dni, ko so ustanove odprte za vse, poleg muzejske noči, specifično za muzeje, je potem tudi veseli dan kulture in 8. februar. Vsi ti dnevi tudi omogočajo večjo obiskanost in dostopnost vseh objektov kulture, tudi tistih, ki morda niso odprti vsak dan, z različnimi vodstvi, recimo tudi Državni zbor takrat omogoča oglede tudi gibalno oviranim, zastonj in seveda pod strokovnim vodstvom. Mi smo se na Ministrstvu za kulturo ob začetku našega mandata seveda zavezali k temu, da nobena kulturna ustanova ne bo delala diskriminacije, ne glede na kakšni podlagi, gibalne ali druge oviranosti ali česa drugega, kar je seveda eno izmed ključnih vodil našega ministrstva in delovanja na področju kulture. Seveda se zavedamo tudi določenih izzivov, ki so nastali ravno zaradi tega, kot ste omenili, leta 2010 je bilo vse to sprejeto, ampak na žalost od leta 2010 do leta 2022 je bilo na tem področju narejenega premalo, da ne rečem nič. Posamezne občine so pristopile k nekaterim svojim objektom,

pa je bila ta žal v drugem planu. Mi smo se v času našega mandata zavezali, da bomo seveda to stanje sanirali in zaradi tega absolutno vse prenove, ki potekajo na Ministrstvu za kulturo, bodisi so državne bodisi so sofinancirane z denarjem Ministrstva za kulturo v sodelovanju z občinami ali z evropskimi sredstvi, imajo takšne stvari inkorporirane kot del projekta. Tukaj seveda moramo omeniti, kar kar se tiče različnih priporočil, tudi Zagovornika načela enakosti in tako naprej, jih jemljemo zelo resno, so na področju kulture in javne kulturne infrastrukture ponavljajoča se vsako leto, ravno zaradi tega, ker določene ustanove dostopnosti še nimajo. Lahko pa tudi zagotovim, da se stanje absolutno izboljšuje. Kar se tiče

spremenile tudi z vidika dostopnosti. Tukaj je seveda povsem jasno, da občine same takšnih investicij pravzaprav, ne bom rekla, da ne morejo, ampak zelo težko vodijo. Imamo zdaj dva primera, kakšnega kakšnega pol leta nazaj se je odprlo dvigalo v MGLC, Mednarodnem grafičnem likovnem centru v Tivoliju, kjer lahko sedaj greste gor pogledat, tudi v Stari grofiji v Celju, to so bili vse občinski projekti, ampak praviloma občine, sploh manjše, kadar je taka infrastruktura, teh sredstev nimajo in zato moramo v državi pomagati. To je en tak razpis. Drugo pa je seveda to, da je javna kulturna infrastruktura pogosto v starih zaščitenih stavbah in tukaj seveda tudi močno sodelujemo z Zavodom za varstvo kulturne dediščine, ne zgolj pri pripravi smernic, ampak tudi aktivno, da lahko pomagajo projektantom te stvari hitreje izboljšati, ob tem pa so seveda tudi mehke vsebine za gibalno ovirane in seveda dostop do vstopnic, brezplačnega dostopa in tako naprej. Hvala lepa.

Dejansko vem, da je od leta 2010 do leta 2024 poteklo kar nekaj časa in na tem področju je bilo narejenih zelo malo zadev, ampak verjamem, da so tudi občine zdaj poslušale oziroma vsaj nekdo, ki se bo na ta razpis za 16 milijonov dejansko prijavil, ker občine, sploh manjše, teh sredstev nimajo, da bi potem te izzive dejansko izpolnile, kar se tiče gibalno oviranih, invalidov in družin z majhnimi otroki pri dostopu do teh kulturnih dobrin, ki so na voljo, kar je dejansko velika škoda. Vemo pa, da je bilo za obnovo gradov ali dvorcev in drugih spomeniškovarstvenih objektov,

zato je ta novi razpis za 16 milijonov zelo dobrodošel. Jaz sem zaenkrat zadovoljen s tem odgovorom, bom pa spremljal tudi to problematiko še

vsebine, kjer pa mogoče tudi za tiste, ki ne poznajo, poleg treh dni, ki smo jih že omenili, ki ste jih tudi sami izpostavili, so tudi ugodne vstopnice, gledališča, ki nudijo posebne posebne možnosti za gibalno ovirane, tudi vodstva so prilagojena za njih, pa tudi za senzorno ovirane, potem taktilna spoznavanja vsebin in tako naprej. Potem so vodstva s tolmači, posebne osvetlitve in najrazličnejši programi, ki nas zavezujejo kot državo, da seveda vse prilagajamo. Je pa res, da so takšne stvari vedno proces, sploh kadar govorimo o prilagajanju, se pravi o obnovah, kjer imamo zraven

za e-knjige COBISS Ela, ki bo še dodatno lahko prek digitalnih knjig in izposoje digitalnih knjig omogočila [izposojo] tudi tistim, ki morda fizično ne morejo dostopati. Tako da res najlepša hvala tudi za vaše vprašanje. Mislim, da je to zelo pomembna tema in prav je, da o njej govorimo.

Hvala lepa. Kolega Tine Novak bo zastavil vprašanje ministru za vzgojo in izobraževanje dr. Darju Feldi. Izvolite, kolega. Ministrica, če lahko izklopite mikrofon.

kako izjemno vlogo ima ta v Pomurju, saj je to šola s prilagojenim programom in hkrati edina in seveda največja te vrste v regiji. Njena predanost zagotavljanju kakovostnega izobraževanja za učence s posebnimi potrebami je pač neprecenljiva. Šola izvaja prilagojen izobraževalni program devetletne osnovne šole z nižjim izobraževalnim standardom, posebnim programom vzgoje in izobraževanja ter vzgojni program domov za učence s posebnimi potrebami. Poleg tega šola izvaja mobilno specialno pedagoško službo v vrtcih in osnovnih šolah v Pomurju ter ponuja podporo inkluziji prek svetovalnega centra. Kljub tej izjemni vključenosti in pomembnosti se Osnovna šola IV sooča z resno prostorsko stisko, ki se iz leta v leto povečuje. Širitev obstoječe zgradbe ni več mogoča, šola pa že vrsto let sodeluje s centrom šolskih in obšolskih dejavnosti glede uporabe prostorov, vendar trenutne zmogljivosti ne zadoščajo za naraščajoče potrebe. V zvezi s tem bi vas rad vprašal o vaših naslednjih strategijah in nadaljnjih ukrepih. Zanima Kakšni so vaši načrti za reševanje prostorske stiske Osnovne šole IV Murska Sobota? Kako nameravate podpreti širitev zmogljivosti šole v prenovljenih prostorih bivšega dijaškega doma v Murski Soboti? Kako Kako nameravate izboljšati infrastrukturo za učence s posebnimi potrebami, vključno z zagotavljanjem ustreznih učilnic, sanitarij in telovadnic, ki jih šola trenutno nima?

Vse šole so bile v preteklosti grajene verjetno glede na tisto stanje, ki je bilo takrat še aktualno in verjamem, da če bi seveda vedeli, kako bo naprej, bi najbrž pri vsaki šoli pustili še dovolj zemljišča, da bi nekako tisto šolo razširjali ali pa dogradili in tudi ustrezno prenovili.

Oni so navsezadnje lastniki zemljišč in ustrezne infrastrukture in zato tudi nekako, bi rekli, odgovorni za to, da sistem nekako deluje. Seveda pa nekatere prostorske stiske skušamo urediti tudi tako, da pogledamo pač v regiji, v bližini, ali so morda kakšne

Vemo, da je bil tam nekako opuščen dijaški dom Murska Sobota, ki je bil leta 2017 pripojen k centru šolskih in obšolskih dejavnosti. Center za šolske in obšolske dejavnosti seveda izvaja javno službo.

zaprte čez celo šolsko leto, ker pač različne šole želijo izvajati šole v naravi in velikokrat se zatečejo prav k centrom za šolske in obšolske dejavnosti.

dejavnosti kot centra za šolske in obšolske dejavnosti, ampak sam center na omenjeni lokaciji namerava povečati kapacitete. Pa tudi na sestankih s pristojnimi institucijami smo

Kaj bo na koncu, razpoložljive kapacitete za potrebe Osnovne šole IV Murska Sobota bodo znane sicer po izdelavi idejne zasnove in umestitvi celotnega programa v prostor, ampak ne glede na to jaz mislim, da bo tukaj

Glede podpore in svetovanja v širšem okolju Pomurja, je bila prav ta Osnovna šola IV Murska Sobota ena izmed šol v Sloveniji, ki so sodelovale v okviru tako tako imenovanega projekta Mreža strokovnih institucij za podporo otrokom s posebnimi potrebami in njihovim družinam. Ta projekt je bil sicer financiran s strani Evropskega socialnega sklada. Šola je seveda v okviru projekta nudila res specialno pedagoško pomoč in podporno sodelovanje v celotni regiji, staršem otrok s posebnimi potrebami in strokovnim delavcem, vrtcem in šolam v Pomurju je velikokrat svetovala. Prav zaradi tega je po zaključku tega projekta ministrstvo sklenilo, da še naprej zagotavlja sredstva za strokovne delavce z namenom zagotavljanja teh storitev in tudi podpore inkluziji do takrat, ko bo pač morda vendarle prišlo do nekih novih centrov, ki bi seveda potrebni v celi Sloveniji prav za te namene. Glede na konkretno situacijo vsako šolsko leto, in tudi v naslednjem letu bo isto, je ministrstvo odobrilo eno delovno mesto svetovalnega delavca in polovico delovnega mesta učitelja za dodatno strokovno pomoč. Računamo torej, da bo s tem ta šola tudi po končanem projektu lahko pomagala recimo vsem tistim, ki so v bližnji

Minister, hvala za temeljite in spodbudne odgovore na moja vprašanja, ampak bi se vseeno ob upoštevanju odgovora mogoče rad malo specificiral na samo prostorsko stisko oziroma na morebitno predlagano rešitev, ki prihaja iz lokalnega okolja, konkretno s strani vodstva Osnovne šole IV, ki najbolj jasno pozna tisto situacijo.

Osnovna šola IV Murska Sobota, in državni del seveda, kjer je pač ta center za šolske in obšolske dejavnosti, ampak kakor koli. Seveda, vedno se najde neka rešitev, neka pogodba, lahko tudi dolgoročna pogodba recimo o tem, da se določeni prostori, torej del prostorov, dejansko stalno namenijo prav temu, da bi Osnovna šola IV imela te prostore, ki jih morda zdaj najbolj potrebuje. Morda še nekaj. Prej sem omenil, da je to dejansko stvar občine. Torej, vsaka taka osnovna šola je stvar občine, ampak ne glede na to vemo, da

prav recimo osnovnim šolam in vrtcem, ki nekako spadajo pod občino, zato da se infrastruktura bodisi na novo postavi ali izboljša ali kakor koli nekako posodobi. Torej, mi predvidevamo, da bo verjetno v naslednjem obdobju, to pomeni, ko se ta zaključi, nov razpis in seveda bomo povabili vse osnovne šole in vrtce v Sloveniji, ki še niso bili deležni recimo takih pomoči, da se prijavijo in v skladu z zmožnostmi, ker ne vemo, koliko denarja bo še v tem razpisu, to se bo šele začelo, kot rečeno, leta 2026, kot predvidevamo, pa verjetno vedeli, koliko bo tega denarja, da takrat potem tudi del teh sredstev seveda namenimo morda tudi konkretni šoli, če bo za to pač občina izrazila željo. Hvala lepa.

Spoštovana podpredsednica, hvala za besedo! Spoštovani minister! V zadnjem času smo v medijih zasledili kar nekaj novic glede kaznivih dejanj s strani migrantov oziroma tako imenovanih prosilcev za azil v Ljubljani. Tako naj bi se v začetku junija zgodil pretep desetih Maročanov, ki so hoteli s pripomočki, kot so bokserji, palice, mačete, pretepsti Alžirca v enem izmed klubov na Metelkovi. Prav tako naj bi migrant, po rodu Maročan, konec maja na avtobusu Ljubljanskega potniškega prometa napadel deklici in celo eno deklico z neznanim predmetom porezal po roki. Bila je tudi informacija, da naj bi prav tako Maročan sicer izvedel tudi posilstvo ženske v centru Ljubljane.

Hvala lepa, spoštovani gospod poslanec, za vaše vprašanje. Spoštovana gospa podpredsednica Državnega zbora, poslanke in poslanci! Kar se tiče vašega vprašanja v zvezi z dvema kaznivima dejanjema, torej na Metelkovi in na tem avtobusu, potrjujem, da je šlo za kaznivi dejanji in da ju policija še preiskuje, vendar v tem trenutku nimam informacije, v kateri fazi je sama preiskava. Vsekakor pa je v tem primeru, ko je prišlo med državljani Maroka in alžirskim državljanom do nekega poskusa pretepa, kar sem jaz obveščen, policija takoj odreagirala. V javnosti je bilo nekaj špekulativnih informacij, da policija ni takoj ukrepala, vendar policija potrjuje, da je takoj ukrepala,

vem, da ga policija preiskuje in da bo to policija seveda tudi povedala. Kar se tiče tega drugega dejanja na avtobusu, tudi tukaj policija intenzivno preiskuje in v tem primeru tudi ne morem govoriti,

da bi se zgodilo, tako da tega pravzaprav ne vem in o tem nisem obveščen. Moram pa vseeno povedati, posebej na področju Policijske uprave Ljubljana, tukaj je direktor Policijske uprave Ljubljana večkrat povedal, tudi na svoji tiskovni konferenci, ki jo je pravzaprav imel za medije, da je seveda Ljubljana kot prestolnica države pravzaprav na določenih sektorjih samega mesta

naloge opazovanja, nenazadnje tudi ukrepanja na določenih delih mesta. Tam je seveda tudi več policije, tako tistega vidnega dela policije v uniformi kot seveda kriminalistične Kar se tiče samih kaznivih dejanj so praktično statistično v časih pred covidom, torej ne gre za neko varnostno povečanje števila kaznivih dejanj znotraj glavnega mesta, nenazadnje tudi v Sloveniji, se pa vračamo na tiste predkovidne čase, ko je bila pravzaprav statistika praktično enaka. Kar se tiče kaznivih dejanj, kjer so udeleženi tujci. Tudi ta kazniva dejanja policija seveda vedno navaja, kadar gre za tujce, se nam pa pravzaprav

tudi po vseh policijskih zagotovilih, je Ljubljana varno mesto in Slovenija je varna država, ena najbolj varnih na svetu, na kar smo pravzaprav vsi lahko ponosni. In če na koncu še dodam, delo slovenske policije ocenjujem kot zelo dobro, tudi v Ljubljani, in verjamem, da bo pri različnih varnostnih izzivih, s katerimi se policija sooča na celotnem ozemlju Republike Slovenije, in pri tem svojem delu učinkovita in predvsem hitra, tudi v teh preiskavah številnih kaznivih dejanj, ki so včasih zelo zapletena in jih tudi slovenska

da so te dejavnosti že danes kadrovsko popolnoma izčrpane, pomeni, da bomo še težje dobili kader, kar preprosto pomeni, da lahko že v kratkem pričakujemo, da na primer ne bomo več sposobni obvladovati migracij, lahko pričakujemo povečano število kaznivih dejanj in na drugi strani seveda lahko pričakujemo vse večje pojave organiziranosti raznoraznih vard in drugih skupin.« Torej, glede na to, kar opozarja predstavnik Policijskega sindikata, se lahko v prihodnosti nadejamo prav zaradi kadrovske podhranjenosti policije

Hvala lepa. Zdaj ste tudi nanizali nekaj teh varnostnih dogodkov. Še enkrat, ta zadeva v avtobusu v okolici Ljubljane še ni raziskana, preiskava preiskava poteka. Prav tako preiskava poteka tudi v zadevi v občini Brežice v šoli, kjer je pravzaprav šlo za medvrstniško nasilje in verjamem, da bo seveda policija tudi to dokončno raziskala. Kar se tiče vašega vprašanja, povezanega s policijskima sindikatoma, res je, ne samo policijska sindikata, na to nenazadnje opozarja tudi kadrovska služba in sama policija. letošnjem letu oziroma že od začetka letošnjega leta smo priča temu, da se je v policiji zmanjšalo število zaposlenih, na eni strani zaradi upokojevanja, na drugi strani odhajajo ljudje iz samega sistema

kadrovski manko ne samo v slovenski policiji, tudi v ostalih uniformiranih poklicih. Pa vendar, mi smo pristopili k temu, da povečamo število izobraževalnih mest in več kandidatov za policiste šolamo na Policijski akademiji, nenazadnje tudi prek različnih promocijskih akcij in verjamem, da so, ne samo v Ljubljani in večjih mestih, predvsem tudi na podeželju, vedno tudi predstavitve policijskega poklica in so seveda tudi dobro obiskane, tudi z različnimi promocijskimi akcijami. Jaz verjamem, da bomo ta manko, to vrzel nenazadnje tudi rešili na ta način, da bomo privabili mlade v slovensko policijo, kajti vseeno si ne predstavljam podhranjene policije. Je pa res, da zdaj to problematiko rešujemo bodisi s prerazporeditvijo iz ene uprave v drugo upravo, tam, kjer je seveda to potrebno, bodisi z vpoklicem pomožne policije, vsekakor pa se tega problema zelo dobro zavedamo in ga tudi poskušamo reševati, verjamem, da že v letošnjem letu, seveda pa tudi v naslednjih letih, da bomo pravzaprav spet privabili mlade ljudi v slovensko policijo. Nenazadnje je

ki je potekala tudi po ozemlju Madžarske, Avstrije in Hrvaške in tudi na teh ozemljih je lahko slovenska policija opravljala varovanje, torej so tudi države, kot so Hrvaška, Madžarska in Avstrija, zaupale slovenski policiji to varovanje, tako da še enkrat čestitke slovenski policiji. Kar se pa te tematike tiče, je res problematična, zato upam, da bo Vladi in vsem tistim, ki so za to odgovorni, nekako uspelo, da bo policija kadrovsko dovolj dobro nahranjena oziroma da bo dovolj kadra in da bo seveda teh kaznivih dejanj manj. Hvala lepa. O vašem predlogu bo Državni zbor odločal v sredo v okviru glasovanj. Kolega Danijel Krivec bo zastavil vprašanje ministru za naravne vire in prostor, gospodu Jožetu Novaku. Izvolite, spoštovani kolega. Hvala za besedo, spoštovana podpredsednica. Lep pozdrav ministrici in ministrom, še posebej gospodu Jožetu Novaku, ministru za naravne vire in prostor! Mislim, da bo moje vprašanje kar aktualno. aktualno. Dejstvo je, da imamo v Sloveniji veliko zavarovanih območij, tako naravnih parkov kot krajinskih parkov, naravnih znamenitosti, ogromno nekih zavarovanj, mislim, da smo, kar se tega tiče, v evropskem prostoru najbolj varovani, če tako rečem, po drugi strani imamo veliko varovanj tudi z vidika poplavne varnosti, kar se je v zadnjem obdobju še dodatno zakompliciralo. Je pa res, da imamo veliko teh zavarovanj še iz preteklega časa, še iz časa prejšnje države, kjer pa ta zavarovanja niso bila tako eksplicitno določena, kot zahteva to naša ustava in druga zakonodaja, in v veliko primerih prihaja zdaj do različnih tolmačenj, kaj v nekem primeru v praksi dejansko velja. Govorimo seveda o tem, da mora biti zaščiteno območje ali varovano območje definirano na parcelne meje, tako pravi nenazadnje tudi naša ustava, in v posameznih primerih pride do zelo različnih tolmačenj, kaj v praksi v določenih situacijah upoštevati – govorimo o prostorskih načrtih, ki jih imajo lokalne skupnosti, kjer so stvari drugače definirane, kot so v nekaterih dokumentih, ki jih imajo tako vodarji kot tudi naravovarstveniki, in takrat pride do trka interesov in neke dobesedno pravne praznine. Največkrat pa v teh situacijah kratko potegnejo lokalne skupnosti ali določeni investitorji, ker se odločanje v takih primerih zavleče v, človek bi rekel, nedoločen čas. Zato me zanima: Ali ministrstvo v nadaljevanju razmišlja o ukrepih na področju zavarovanih območij, da se te stvari v praksi ne bi dogajale, predvsem ta časovni zamik odločanja nekega upravnega organa, ki v določeni situaciji dejansko potegne blokado določenih investicij? Verjetno se s to situacijo zdaj srečujete najbolj na teh poplavnih območjih, kjer stvari niso jasno opredeljene in posamezni resorji med sabo niso usklajeni. Zato moje vprašanje, kot sem rekel: Ali na ministrstvu razmišljate o nekih navodilih, mogoče o spremembi zakonodaje na tem področju, da se izognemo tem blokadam, ki so v praksi vedno pogostejše? Hvala za odgovor. **PODPREDSEDNICA MAG. MEIRA HOT:** Hvala lepa. Spoštovani minister, imate besedo za odgovor. Izvolite. Hvala lepa poslancu za to vprašanje. Velja opozorilo, da nekaj področij v našem sistemu delovanja ni najbolje urejenih in tudi ne funkcionirajo na način, kot si je morda kdo v preteklosti idealno zamislil neko delovanje. Za vsa ta področja, bodisi narava in njeno varstvo, potem pitna voda in varstvo vodnih virov ali pa poplav in vsega ostalega,

najhujše pa je, da smo si v preteklosti zastavili neke male vrtičke, ko vsak sektor in resor zase nekaj čuva in ko je vsak zase nekaj uredil, je še kar v redu, ko pridemo pa do skupnih stvari, pa ni. Skratka, prostorsko načrtovanje in usklajevanje interesov je zamrlo. podlagi tega soglašam s stanjem, ki ste ga ocenili. Kaj lahko naredimo zdaj naprej? Jaz ob primerih, ki sva jih tudi že morda midva predebatirala ali pa sem bil opozorjen z vaše strani ali pa s strani drugih poslancev, vidim, da je nekaj dela s tem, da spremenimo prakso in da ne prepustimo posameznim visokim uradnikom, gledam pozitivno na ta naziv, ali pa tudi drugim uradnikom, da presojajo po svoji lastni iniciativi ali svojem delu, ne pa po kriteriju, ki je napisan v zakonu ali predpisih. In v tem primeru je največkrat ta problem, da gremo na to sivo območje nejasno definiranih stvari.

pomembnosti ali večvrednosti in da seveda postavimo drugačna merila za te robne dele. In tu soglašam z namigom, ki ste ga dali, da bi veljalo posamezne predpise iz preteklosti, govorim tudi o odlokih o zavarovanjih ali uredbah ali zakonih o zavarovanjih, seveda osvežiti glede na današnjo situacijo, da bi bile zadeve bolj jasne. Drugo je pa seveda pomembno razmišljanje o okrepitvi ne toliko o okrepitvi v kadrovskem smislu kot v izenačitvi načina delovanja in strokovnih izpopolnjevanj za te uslužbence, ki seveda ta dela opravljajo, da imamo ista merila, iste vatle za vse državljane, da so na istem. Predvsem pa to, da ne posegamo tja, kjer ni zakonskih osnov, tja, kjer ni predpisanih zadev in seveda tam kvečjemu svetujemo kakšne stvari. To, To, kar ste omenili, daje nam vsem skupaj tudi logičen razmislek o prilagajanju doktrine varstva narave in prostorskega razvoja ter potrebno prilagajanje času in novim zahtevam, novim izzivom v tem delu. Po eni strani očitno moramo vpeljati sistem, da tudi ta del služb razume potrebo države in lokalnih skupnosti po razvoju take ali drugačne infrastrukture ali nekih drugih stvari

in najprej zagotovitev funkcije tiste infrastrukture, ki je, bodisi ceste, vodotoka ali česar koli drugega, in da se namesto prepovedi ali nesoglasij daje seveda ustrezne pogoje prilagajanja, ureditve, ozelenitve ali česar koli drugega na določenih delih. Jaz upam, da bomo tudi del stvari pripeljali v zakonu o urejanju prostora in graditvi, kjer moramo to funkcijo prostorskega načrtovanja, ne kot izdelave aktov, ampak usklajevanje teh interesov, pripeljati v ospredje, ker je bilo malo pozabljeno in zaprto, še posebej pa, kot sem rekel, da najdemo tudi načine tam, kjer prostorskih aktov ni treba delati. Hvala za pobudo in razmislek, na podlagi katerega bomo v to smer tudi nadaljevali naše aktivnosti naprej.

konceptu dejansko strinjamo, kajti v naši državi se najbolj pokaže, da je to težava takrat, ko imamo neke izredne dogodke, kadar so neke havarije in tako naprej in takrat vsi ugotavljamo, da nas neke stvari ovirajo, zato je prav, da vsaj na osnovi tega, kar smo ugotavljali pri teh poplavah in tudi drugih havarijah v zadnjih letih, res pristopi k temu, da se te stvari uredijo, kajti ta samovolja določenih uradnikov dejansko zavira razvoj Slovenije na marsikaterem področju, predvsem tudi tam, kjer, kot sem rekel, niso stvari eksaktno definirane. Če ustava ščiti neko nepremičnino in če nimamo tam eksaktno definiranih mej mej na parcelah, ampak se določen režim posplošuje, človek na koncu dobi občutek, da so ti uradniki zato, da neke karte prepisujejo, prerisujejo, ne pa da odločajo v nekih primerih. Če pridemo do tega sistema, kar moram reči v drugih državah ne obstaja, dejansko drugače pristopajo pri teh zavarovanih območjih, imam kar nekaj izkušenj glede tega, medtem ko pa se v Sloveniji te zadeve zelo, zelo težko premikajo. Vesel sem, da tudi ministrstvo oziroma minister razmišlja, da je to ena cokla v razvoju in da je treba na tem področju pristopiti bolj aktivno in te interese na nek način uskladiti. Seveda pa nihče ne nasprotuje temu, da je treba

tudi to področje je nekaj, kar presega klasično strankarsko delitev in sem vesel, da na eni in drugi strani vsi skupaj razumemo, moramo to birokracijo, ki je odvečna, odpraviti, ker drugače pridemo do blokade praktično na celotnem delu, kjer koli. Še posebej pa je problematična samovolja, kadar se dogodi, saj se k sreči malokdaj, ampak takrat pa zelo usodno ali pa tudi neprimerno. Zato bo ta naš interes in bom tudi to pobudo na nek način sprejel, v smislu, da, kot sem rekel, nekaj naredimo na organizaciji in spodbujanju, izboljšanju doktrine prilagajanja. V drugem delu

Hvala za besedo. Lep pozdrav vsem! Spoštovani minister! Danes bi vam sicer morala postaviti kakšno drugo aktualnejše vprašanje o nasilju, o vašem odnosu do reševanja tovrstnega početja in o semaforju tega zaznavanja in odzivanja na takšne dogodke, ampak smo že slišali vprašanja in pravzaprav vemo, da rdeča luč sveti – močno sveti in sveti tudi na področju pilotnega projekta Osrednja šolska kuhinja. Poglejmo, kakšno je pravzaprav dojemanje časovne dimenzije in kako pravzaprav na Vladi kršite zakone, ne spoštujete pravne države in tudi ne predpisov, čeprav so vas ves čas, priznajte, v bistvu polna usta tega. Pravzaprav je skoraj že leto dni od sprejetja novele, oblikovane po merilih tako imenovane civilne družbe, ki vas je tudi pripeljala na oblast, tudi to priznajte, pa še vedno ne izvajate tistega, kar ste sami sprejeli. Namreč, na šesti redni seji Odbora za izobraževanje, 7. junija 2023, je državni sekretar Boris Černilec glede tega dejal: »Po tem uvajamo novost, predlagamo pilotni projekt. Kaj je bistvo pilotnega projekta? Da bi pravzaprav v eni osrednji šolski kuhinji pripravili večje število šolskih kosil, s temi kosili, zdravimi obroki suportirali tudi večje število drugih osnovnih šol znotraj te centralne oziroma osrednje kuhinje.« Konec citata. Pa še dosti več je dejal. In kaj se dogaja? Skoraj devet mesecev že zamujate z razpisom, namreč 6. julija, ko je bila ta mineštra zakona o šolski prehrani sprejeta, je v prehodnih in končnih določbah v 6. členu zapisano, da boste torej v treh mesecih od uveljavitve tega zakona objavili javni razpis za izvedbo pilotnega projekta Osrednja šolska kuhinja. 29. septembra lansko leto je bilo vloženo vprašanje kolege Lisca o tem projektu, odgovor je prišel šele štiri mesece za tem. 6. februarja 2024 vas je po tem ponovno vprašala kolegica Vida Čadonič Špelič in odgovarjali ste, da izvedba javnega razpisa v poletnih in kasnejših mesecih leta 2023 ni bila izvedljiva zaradi avgustovskih poplav in prerazporejanja finančnih sredstev. 24. maja sem tudi jaz že postavila pisno poslansko vprašanje, tega pisnega odgovora še nimam, zato vam danes ponovno postavljam vprašanje. Zanima me: Kdo vodi oziroma je zadolžen za pilotni projekt Osrednja šolska kuhinja, vaše ministrstvo ali kdo drug? V kateri fazi je projekt? Kakšna je vsebina projekta in kakšen znesek bo prispevalo

Vsekakor se na ministrstvu zavedamo pomena varne in kakovostne prehrane za optimalen razvoj posameznika in seveda poudarjamo, da je prehrana za otroke, učence, dijake ena izmed izpostavljenih dejavnosti, celo v zavodih, v katerih sta primarni vlogi vzgoja in izobraževanje. Kvalitetna šolska prehrana v povezavi s prehrano otrok v domačem okolju je pravzaprav ključna za zdrav telesni in kognitivni razvoj otrok, zato Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje v tem mandatu daje velik pomen ravno kvaliteti šolske prehrane, zato je tudi Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje novembra lani, torej novembra leta 2023, sprejel nove smernice za prehranjevanje v vzgojno-izobraževalnih zavodih. Seveda je nujno poudariti, da je obstoječ model organiziranja šolske prehrane učinkovit in tudi dobro deluje, navsezadnje vemo, da smo v evropskem in tudi v svetovnem merilu dejansko vzor, saj zagotavljamo šolsko prehrano tako v šolah kot vrtcih in to je neka ustaljena praksa, ki se je skozi leta sistematično razvija in se seveda še naprej tudi razvija. Šole v skladu z zakonom za vse učence oziroma dijake v okviru dejavnosti javne službe obvezno organizirajo malico in kosilo za učence in seveda tudi malico za dijake, ki je bodisi topla ali pa nekoliko boljša, torej energijsko in hranilno bogatejša. Če imajo otroci ali dijaki neko zdravniško potrdilo o medicinsko predpisani dieti, se tudi to seveda upošteva, kar pomeni, da so so osnovne in srednje šole seveda dolžne nekako dobiti ustrezno pripravljeno malico za te otroke, ki imajo določeno dieto. Seveda šole v praksi, če pogledamo, pogosto organizirajo tri ali celo štiri različne obroke dnevno. To predstavlja neko razumevanje in tudi odziv na današnje potrebe življenjskega sloga in tudi zaposlitev staršev, za katere dejansko vemo, da so mnogi v službah skoraj cel dan. Mi se seveda zavedamo, da sprememba oziroma poseg v obstoječ, to je dobro delujoč, sistem zahteva res previdno obravnavo, ki bo temeljila tako na teoretičnih izsledkih kot tudi na praktično izvedljivih izhodiščih. Večkrat smo se srečevali z vprašanjem, kaj bi pravzaprav dobili, če bi korenito posegli v ta način dela in organizacijo šolskih kuhinj, saj bi lahko to imelo neželene učinke. Največ pripomb pravzaprav na to idejo prejemamo prav s strani občin, ki bi seveda z implementacijo koncepta osrednjih kuhinj nosile navsezadnje velik del finančnih obveznosti za zagotovitev ustrezne infrastrukture, prostorskih pogojev, to je jedilnic, kuhinjskih prostorov, novih tehnologij in tudi zaposlovanje novega kadra. Zato nekako na ministrstvu gledamo to kot na nek premišljen pristop, seveda nismo od tega odstopili, tudi nikoli nismo rekli, da bi dejansko vsepovsod po Sloveniji imeli take kuhinje, zaradi tega, ker ponekod navsezadnje to res tako dobro teče in tako praktično vsem nudi ustrezna kosila in malice, da bi bilo škoda, da bi to spremenili. Ampak vendarle gledamo to kot na pristop k nekim spremembam, ki bi moral biti usmerjen v izboljšanje kakovosti prehrane in tudi zmanjšanje zavržene hrane, seveda pa moramo nekako ohranjati to stabilnost in učinkovitost sistema, ki je trenutno v veljavi v naših šolah. Hvala lepa.

ker na niti eno od teh vprašanj niste odgovorili, ampak vas bom ponovno vprašala in opozorila na to, kot sem rekla že pri samem vprašanju, kako pravzaprav to, kar sprejmete, za kar se odločite, potem v enem letu niti blizu ne pridete, niti blizu, ampak šole, starši, otroci so pričakovali to, kar ste 7. junija na odboru, oziroma vaš državni sekretar, povedali in kar je bilo potem, mislim, da 23. junija, na seji Državnega zbora tudi sprejeto. Spoštovani minister, ničesar od tega očitno ni.

kolikšna so ta sredstva, kdo so strokovnjaki. Govorite o smernicah, ki smo jih že slišali in ki jih poznamo, jaz vas pa konkretno sprašujem o pilotnem projektu, ne govorim o celotni organizaciji šolske prehrane, ker ste rekli, da boste to najprej poskusili, če bo izvedljivo in državni sekretar je takrat na odboru zagotovil, da bo storjeno vse, da bodo vse te smernice v tem projektu zajete. Zdaj pa tega ni. In da še zaključim ta svoj del. Mi smo bili takrat na odboru resda, kot je imenoval to državni sekretar, črnogledi, ampak on je nas, ki smo mu postavljali konkretna vprašanja, poskušal prepričati, da smo nesmiselno črnogledi. Zdaj mi pa povejte, kje je smisel tega, kar ste pred enim letom obljubljali, zdaj pa niti blizu niste, pa ste rekli, da boste urejali, tudi s pilotnim projektom. Hvala lepa.

tukaj je treba pač najprej imeti ta interes za sodelovanje pri projektu Osrednja šolska kuhinja. Cilj projekta je pa seveda res vzpostaviti mrežo vzgojno-izobraževalnih zavodov, ki aktivno sodelujejo pri uvajanju inovativnih rešitev na področju priprave, transporta, dodelave toplih šolskih obrokov, uvedbe primerne tehnološke opreme, strokovnega usposabljanja zaposlenih, spremljave učinkov, poročanja in spremljanja kakovosti. Doslej smo res opravili več posvetovanj z namenom, da bi pridobili strokovne podlage, ki bi omogočile uravnotežene in hranljive obroke, seveda sestavljene predvsem iz svežih, lokalno pridelanih sestavin. To bi pomenilo tudi dejansko potem neko podporo lokalnemu kmetijstvu. Za področje šolske prehrane seveda vemo, da je to res izrazito normativno urejeno, zato je v tem izhodišču treba postaviti dejansko to skrb pri opredelitvi mnogih spremenljivk tega razpisa. Mi seveda gremo v to. Mislim, da bo razpis oziroma ta poizvedba, javno povabilo, odprto nekako do konca julija in da bomo potem na osnovi tega pravzaprav šli v to. Seveda nas zelo zanima, kakšna bo ocena finančnih posledic,

spremljavo projekta in evalvacijsko poročilo te spremljave. Na podlagi uspešnosti tega pilotnega projekta bomo pa preučili nadaljnje implementacije teh izsledkov.

Ja, seveda želim, da se opravi razprava o tem. Rekli ste namreč, da je ta oseba odstopila, torej državni sekretar dr. Boris Černilec, in potem se je vse Nikogar več ni, ki bi se s tem ukvarjal. Ampak vi že devet mesecev zamujate z izvršitvijo zakona, ki ste ga pravzaprav sami še junija pred dobrim letom v celoti zagovarjali. Pravi problem ni v tej dimenziji, na katero vi opozarjate. Zapisali ste, da bi v naslednjih treh mesecih, torej do septembra, po uveljavitvi zakona izpeljali razpis, s katerim bi izbrali občino, morda dve, ki sta zainteresirani, da se spoznata s tehnološkim napredkom na področju priprave ne ŕ la carte hrane, ampak večjega števila obrokov, govorimo o številki tisoč, dva tisoč obrokov, in da sta vešči uporabe sodobne tehnologije. To smo pred enim letom poslušali. Kdo naj vas jemlje resno? Ali ste vi prepričani, spoštovani minister, da se bo ta zakon začel, torej da bodo analize vrednotenja in vsega tega pilotnega projekta, ki se še sploh ni začel, pripeljale tako daleč, da bodo učinki znani s 1. septembrom 2027? Zelo pogosto tudi v svojih besedah uporabljate členek verjetno, verjetno, na podlagi tega, kar smo že pred enim letom sprejeli, ne moremo čez eno leto govoriti besede verjetno. To je neresno in nespoštljivo do vseh, ki ste jih takrat zavajali, pa jih imate očitno še zdaj namen. Torej, v bistvu je v tem zakonu še več mineštre, kot je bila že lani junija, leta

Gospod Franci Kepa bo postavil poslansko vprašanje ministru za okolje, podnebje in energijo mag. Bojanu Kumru. Izvoli. **FRANCI KEPA (PS SDS):** Hvala za besedo, predsedujoči. Lep pozdrav ministru, kolegicam, kolegom! To vprašanje bo o primerjavi energentov s sosednjimi državami, predvsem se bom oprl na sosednjo državo Hrvaško, kamor več kot tretjina Slovencev gre na dopust, kjer preživljajo in trošijo energijo, bencin, plin in druge energente. Samo za primerjavo – trenutno stanje cene dizla

razlika, kar petina. Tukaj se pri ogrevanju zelo pozna. Za primerjavo, na primer tri tisoč litrov olja naročiš na Hrvaškem

stanje stavbe, ali je izolirana ali ne, vendar je ta razlika kar velika, to je petina cene, to je velika razlika. V Sloveniji se je podražil liter dizelskega goriva za malenkost.

Imamo pa na primer primerjavo bencina in dizla, leta 2020 je bila nižja cena kot na Hrvaškem, več let je bila nižja cena, sedaj, dve, tri leta, je pa nižja cena na Hrvaškem.

Škoda, da niste bolj eksaktno postavili vprašanja, ker meni piše, da boste postavili poslansko vprašanje v zvezi s cenami energije, ne naftnih derivatov, sicer je oblika energije, ampak vseeno vam bom postregel s par odgovori na to poseben energetski V Sloveniji imamo precej nižje cene od evropskega povprečja. Res je, da te variirajo s 14-dnevnim ciklom maloprodajnih cen. Pravilno ste citirali trenutno ceno na Hrvaškem in trenutno ceno v Sloveniji. Pri bencinu tako rekoč ni razlike. Ko bo uveljavljena nova uredba, in glede na to, da na trgu Vlada v četrtek ni zvišala marže veletrgovcem, pričakujem padec cen, če se Vlada ne bo odločila za popravek trošarin, kar pomeni, da se bosta potem ceni bencina in tudi dizla znižali dnem. Razlike variirajo tudi zaradi tega, ker imamo v Sloveniji prodajalce in nimamo zalog, vsako molekulo dejansko uvozimo, to velja tudi za plin, medtem ko na Hrvaškem ni tako, vendarle obstaja določena predelovalna industrija in tudi rafinerija, kar vsekakor stroškovno gledano pomaga pri končni maloprodajni ceni. Tako da primerjava slovenskega in naftnega trga ni adekvatna, lahko se mi primerjamo s podobnimi državami, ki imajo podobno situacijo, kot jo imamo mi, pa vendarle smo zelo, zelo blizu. Če pogledamo v zadnjih šestih mesecih, je bila dostikrat v Sloveniji maloprodajna cena enega od derivatov ali pa obeh za približno

Pri upoštevnem trgu pa velja Slovenija še vedno za izredno konkurenčen naftni trg in to je tisto, ko oni uravnavajo ceno, s tem pa tudi privabljajo ali pa ne privabljajo cene. Pa še ena pomembna razlika je. razlika je. Na Hrvaškem se regulira celoten trg, mi reguliramo samo cene izven avtocestnih križev oziroma izven hitrih cest, kar seveda tudi ni primerljivo med seboj. Ko ste pa navajali jeklenke, je pa enako. Ravno tako pri nas ves plin v jeklenkah uvozimo, medtem ko imajo na Hrvaškem določene drugačne nabavne poti, kot jih imamo mi. Zdaj nimam tukaj nobene

Slovenija ima zelo dobro geostrateško energetsko lego in ključno za nas je, da to izkorišča, in to v dobro končnega odjemalca. Zelo dobro se je videlo to 11. 6., ko se je po družbenih omrežjih razširilo, da ima Slovenija visoke cene na dnevnem trgu, v bistvu se je pa izkazalo, da je Slovenija tisti dan izvažala na veliko, več, kot je porabila, energijo na Hrvaško, na Madžarsko, do tretje ure tudi v Italijo, potem je uvažala, ker ni mogla več uvažati iz iz Avstrije. In seveda je pomembno, da so tuji trgovci prišli na slovensko borzo po viške energije in da je ta višek, ki je namenjen izključno za izvoz, višji. Ni pa to cena, ki konča v Sloveniji. Tako da moramo tukaj gledati, da imamo še vedno v Sloveniji zelo konkurenčne cene, drobnoprodajne, maloprodajne cene glede na regijo in da se tukaj vendarle izkorišča geostrateška energetska lega, ki je vsekakor dobra.

v sosednji državi. Kar se tiče primerjave, kamionarji dobro vedo, ki tankajo po 300, 500 litrov v kamion, kje so goriva cenejša in se tudi prilagajajo z vožnjo. Oni naredijo po par 100 kilometrov na dan, tudi tisoč kilometrov, in ustavijo tam, kjer je cenejše. Vem, da je že minister Bajuk dejal, da je boljše, da imamo malo cenejše, pa dobimo več po manj, kakor da nič ne dobimo, ker se izogibajo državam oziroma

Ne smeva tudi spregledati ene bistvene informacije, ki tudi drži, to je, da je spomladi 2022 prišlo do fiksacije cen, ne bom rekel regulacije, ampak fiksacije, zamejitve cene, ki je povzročila zdaj tudi tožbo samo enega trgovca države za več kot 100 milijonov evrov. Ta tožba še ni rešena. To je tožba, ki jo je povzročila dejansko fiksacija s strani vaše vlade. Koliko je to koristno za državni proračun, bo prihodnost povedala, ampak trenutno je ta tožba še vedno aktualna in še ni rešena. Ali je iti pametno v takšno fiksacijo cen, da so na eni strani cene nižje od tržnih cen in povzročati državnemu proračunu tako veliko izpostavljenost, to je bolj vprašanje za drugo diskusijo, ampak se mi zdi, da to ni pravi ukrep, še posebej, če gledava, da smo v regiji, da Slovenija, tudi ne Hrvaška, ni otok. Vendarle smo na podlagi upoštevnih trgov med najbolj konkurenčnimi. Pa bom samo to povedal, da imamo recimo nižje cene od Avstrije za več kot

Od Italije še za kakšen cent več. Se pravi, vse tri druge države imajo precej, precej višje cene od nas, medtem ko je pa razlika trenutno med nami in Hrvaško komaj 0,3 cente.

za trgovce, ne toliko za Vlado, ker mi gledamo ekonomijo obsega, gledamo upoštevne trge in gledamo tudi na eni strani, ker povečevanje količin na maloprodajni strani, brez da se tudi ne dela na drugi strani biokomponent, pomeni izpostavljenost Slovenije tudi nasproti cilju obnovljivih virov energije v prometu, kjer pa vemo, da je Evropska unija vsem državam članicam postavila zelo visok cilj,

do jutri, jutri pa ne vem, kako bo. Pri kurilnem olju je zelo velika razlika, tukaj me ne bo noben prepričal, da mora biti petina, 20 pa pri plinski jeklenki tudi ne verjamem, da se ne da nič storiti. Baje pa niso samo marže problem pri črpalkarjih. Problem je, da si država vzame

gledati na vse subjekte, na dejavnike, na potrošnike, pa tudi na firme, ki se s tem ukvarjajo – Petrol, ki je kar veliko podjetje, se širi tudi na Hrvaškem, ne vem,

Hvala. O vašem predlogu bo Državni zbor odločil v sredo, 16. junija, v okviru glasovanj. Gospod Žan Mahnič bo postavil poslansko vprašanje ministrici za zdravje dr. Valentini Prevolnik Rupel. Izvoli. Hvala za besedo, podpredsednik. Kolegice in kolegi, gospa ministrica! Vlada Roberta Goloba je v tem mandatu zavozila že kar nekaj projektov in bojim se, da bo zavozila tudi novo splošno bolnišnico Gorenjske. Na lokacijo le-te čakamo že mesece. Nazadnje sem o tem ministrico spraševal v mesecu decembru. In kaj je takrat dejala? »Analiz na to temo je bilo že kar nekaj narejenih, tako da ne vem. Zdaj smo jih na ministrstvu tudi vse zbrali na kup. Mislim, da v novo analizo ne bo potrebno iti, saj imamo že kar precej podatkov.« In glej ga zlomka, ministrica je šla v novo analizo, kje naj stoji gorenjska bolnišnica. Samo za intermezzo, se pravi, denarna sredstva so z zakonom zagotovljena, ker se tri občine na Gorenjskem ne morejo zmeniti, Jesenice, Kranj, Radovljica, kje bo splošna bolnišnica Gorenjske stala, je minister tisti, ki naj odloči. Mene zanima, gospa ministrica, to ste mi dejali decembra, dejali ste mi tudi sledeče: »Ne morem vam pa povedati, ali bo to 15. ali 30. januarja. Žal ne, zato ker je pač veliko zadev, s katerimi se ukvarjam, ampak absolutno je to ena izmed prioritetnih zadev na moji mizi.« Ne vem, s čim se vi vse ukvarjate, ampak zagotovo se očitno z zdravstvom ne. Imamo stavko, imamo dolge čakalne vrste, nič se v zdravstvu ne ureja, nimamo pa lokacije za splošno bolnišnico Gorenjske. Moje vprašanje, gospa ministrica, je dokaj enostavno. Šest mesecev je minilo od meseca decembra.

strani? Gorenjci imamo tega dovolj. Rečeno je bilo, da bolnica bo, in zaradi tega, ker se vi, ne bom rekel, da ne znate, ampak jaz mislim, da ne želite odločiti, termin teče, sredstva čakajo in na koncu se bo zgodilo, da gorenjske bolnišnice ne bo. Jaz ne vem, ali je tak problem, ob vseh podatkih, ki jih imate, dobro veste, kje je možno, glede na vse analize, ki so bile narejene, najhitreje postaviti gorenjsko bolnišnico.

Res je, UNKIZ, to je Urad za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu, je naročil novo analizo, ker enostavno drugega načina po oblikovanju kar nekaj delovnih skupin, kjer se je izkazalo, da do končne odločitve ne moremo priti, nismo našli, zato smo naročili novo analizo. Prvi delovni osnutek te analize smo tudi prejeli, in sicer v začetku aprila, sedaj pa imamo tudi že končno analizo. To ni bila analiza, ki bi jo delali iz nule, za katero bi zbirali podatke, pač pa smo gradili na vseh ostalih analizah, ki so že bile narejene in ki sem jih tudi v odgovoru na vaše takratno poslansko vprašanje omenila oziroma se na njih nanašala. Se pravi, to analizo imamo, na osnovi te analize, ki je ocenjevala lokacije z več vidikov, to je z vidika, kot ste sami omenili, kdaj, na kateri lokaciji se lahko bolnišnica najprej zgradi, se pravi s časovnega vidika, vidika dostopnosti, primernosti prostora in tudi stroškov izgradnje te bolnišnice, ministrstvo pač pregleduje to analizo in se bo v zelo kratkem času tudi odločilo oziroma zavzelo stališče, o tem obvestilo Vlado in seveda tudi objavilo odločitev. Mislim, da sem vam s tem odgovorila na čisto vsa vprašanja, ki ste jih zastavili. Se pravi, postopek je tak, kot je, analizo imamo, po vseh kriterijih, ki smo jih določili, je bila pripravljena popolnoma ustrezno,

Ne, gospa ministrica, na čisto nič mi niste odgovorili, tako da nič ne mislite, mogoče mislite, ampak veste pa zagotovo ne. Kaj ste vi rekli? V začetku aprila je bila narejena analiza in do sedaj ste naredili delovni osnutek. Jaz predvidevam, da boste verjetno na ta delovni osnutek naročili še eno analizo. Ali kako? Gospa ministrica, kdo dobiva ta denar? Komu naročate te analize? Direktor organa, vi ste ga postavili, ni ga postavil v parlament, predvidevam, da je bil s to vlado zamenjan, se pravi dela po vaših navodilih. Jaz sem imel eno enostavno vprašanje: Kdaj boste določili lokacijo za gorenjsko bolnišnico? Vas bom pa zdaj mogoče drugače vprašal: Ali vam ta analiza omogoča, da boste lahko brez dodatne analize določili lokacijo gorenjske bolnišnice? Če vam to omogoča, zakaj tega še niste storili? Ker če je vaš odgovor, da vam to omogoča, potem že veste, kje je bo lokacija, vendar je ne želite sporočiti. Če vam pa ne omogoča, pa pomeni, da boste naredili še eno analizo

Hvala lepa. Nisva se razumela. UNKIZ ni delal analize, UNKIZ je naročnik analize. Analizo smo dobili, nisem jaz naročila analize UNKIZ-u, UNKIZ je naročil analizo zato, ker se pač s tem ukvarja. Prvi delovni osnutek smo prejeli aprila, nisem rekla, da smo na osnovi tistega delali delovni osnutek, torej prvi delovni osnutek analize, sedaj pa imamo že končno analizo. Da, ta analiza nam omogoča odločitev, ki jo bomo sporočili takoj, ko bomo o tem obvestili Vlado in bomo

ne bo lokacije, bomo pač sklicali sejo Odbora za zdravstvo, povabili vse deležnike in se bomo tam o tem pogovorili. Vi ste na tem sedežu zato, da odločate, ne da prelagate svojo odgovornost na predsednika Vlade ali na državne sekretarje ali na nek UNKIZ ali kaj jaz vem kakšen nebodigatreba organ. Vi ste ministrica, vi ste prisegli tukaj, da boste v skladu z ustavo zagotavljali blaginjo državljankam in državljanom in blaginja je tudi zdravstvena oskrba, česar vi ne zagotavljate. Tega vi ne zagotavljate, ker se ne držite tistega, kar ste z zdravniki podpisali, da imamo zdaj stavko, ker se ne odločate v korist gorenjskih pacientov, da bi do časa sporočili lokacijo, kje bo stala gorenjska bolnišnica, da ne bomo izgubili finančnih sredstev. Ampak verjetno boste, če jih izgubimo, potem krivili prejšnjo vlado, ki jih je zagotovila. Pač tak je modus operandi vaše vlade in ministrov te vlade. Tako da resno, če do septembra ne bo lokacije, in kolikor vas poznam, je ne bo, je ne bo, ker je efektivnega časa še tri tedne, potem se gre na parlamentarne počitnice. Še v teh tednih bo glede na objave, ki jih vidimo na Instagramu, problem dobiti predsednika Vlade v službi, pa vendarle zahtevajte vsaj korespondenčno sejo, da se določi lokacija. Če vam gre za paciente, če vam gre za to, da se porabi denar, ki je zagotovljen, potem boste do jeseni določili, kje bo stala splošna bolnišnica Gorenjske, kljub temu, da ste sami rekli, da analiza, ki je bila narejena, omogoča določitev lokacije. Jaz res ne razumem, če imaš ti na mizi analizo, ki omogoča določitev lokacije, kaj za vraga potem čakaš, zakaj ne določiš res. O vašem predlogu bo Državni zbor odločil v sredo, 19. junija 2024, v okviru glasovanj. Naslednja bo postavila vprašanje gospa Alenka Jeraj ministrici za kulturo dr. Asti Vrečko ter ministru za finance gospodu Klemnu Boštjančiču. Izvoli.

sicer smo takoj po zasedbi nove uprave predsednika uprave Zvezdana Martića lani poslušali, da je RTV v zelo slabi finančni situaciji in da je pač treba nekaj narediti oziroma ukrepati. Tako ste novembra lani in potem decembra realizirali, sprejeli sklep, da se RTV nakaže 5 milijonov evrov, torej dodatna sredstva za financiranje programov za narodne manjšine. Mi smo potem lahko spremljali gospoda Martića, ki je v svojih izjavah povedal, citiram: »Brez tega denarja bi mi lahko samo odstopili oziroma pakirali kovčke, finančna luknja v tem letu je prevelika, na meji nelikvidnosti, programskega načrta pa tudi v najbolj okrnjeni različici za prihodnje leto ne bi mogli narediti. To je rešilni obroč, ki je prišel z ladje v vodo. Ne utapljamo se več, ampak seveda na obali oz. na krovu pa še nismo.« In je nadaljeval, da je to šele začetek, citiram: »Kot je v samem dopisu tudi napisala vlada …«, pardon, še en stavek prej: »Brez vladne pomoči bi uprava lahko le še odstopila, ker ne bi bilo denarja za poravnavo tekočih računov, ne za plače delavcev. Stečaj je bil praktično pred vrati, ampak glede na današnjo odločitev, verjamem, da vsi lažje dihamo.« To se je zgodilo decembra, ko je bil praktično program narodnih manjšin za tisto leto že realiziran, kakršen je bil realiziran, ugotavljamo, da seveda v približno enaki obliki poteka tudi letos, vi pa ste se ponovno letos aprila, 24. aprila, na Vladi odločili in prerazporedili sredstva iz sklada proračunske rezerve, ki vemo, za kaj se uporablja, ponovno za narodnosti, tokrat celo 10 milijonov, ki naj bi jih pač Urad vlade za narodnosti potem nakazal Radioteleviziji Slovenija za italijansko in madžarsko narodno skupnost. narodno skupnost. Glede na povedano od sedaj že bivšega predsednika uprave Zvezdana Martića, da je to za plače in za tekoče poslovanje RTV, RTV za nenamensko porabo denarja? Ta denar, kot rečeno, naj bi bil namenjen za programe madžarske in italijanske narodne skupnosti, ne pa za plače in likvidnost RTV.

Najlepša hvala. Najprej bi rekla, da je res, da je RTV ves čas od nastopa nove uprave opozarjala na slabo finančno sliko in tudi na druge slabe razmere na RTV Slovenija, ki jih je pustilo za sabo prejšnje vodstvo pod patronažo tudi prejšnje vlade, in ravno zaradi tega smo mi spremenili zakon in umaknili politiko iz vodenja in upravljanja RTV Slovenija. Glede finančne slike in slabega na RTV Slovenija so opozarjali tudi zaposleni s stavko, protesti in tako naprej. Temu smo seveda prisluhnili. Prodane so bile, če se spomnite, še zadnje delnice, s čimer je prejšnje vodstvo tudi potem nekako finančno sliko kazalo drugače. Skratka, mi smo tukaj seveda temu prisluhnili in ravno zaradi tega, ker točno veste in se točno, natančno pozna, na kakšen način se lahko financira RTV Slovenija – financira se lahko na tri načine, kot je zapisano tudi zelo eksplicitno, natančno v zakonu, iz državnega proračuna, tržnih dejavnosti in sponzoriranja. Kar se tiče RTV-prispevka, pa je ta tudi določen z zakonom, in ta prispevek, kot seveda opozarjajo vsi, predvsem zaposleni na RTV, se ni dvignil že od leta 2012. Celo v predprejšnji Janševi vladi, ko je bilo ministrstvo združeno, torej ministrstvo za kulturo je bilo ukinjeno in pridruženo šolstvu, pod vodstvom Žige Turka, je bila takrat ideja,

kot smo. Zaradi tega je tudi manjšinski program, ki ga sofinancira Urad za narodnosti, in to je tisti, ki po alineji pride iz proračuna Republike Slovenije, dražji in porabi več sredstev od tistega, kar je bilo do sedaj namenjeno. In ravno zaradi tega sta takratni, torej prejšnji, predsednik uprave in uprava zaprosila, da bi na ta način pač zagotavljali iz državnega proračuna tista sredstva, so seveda potrebna za to, da se manjšinski program, ki ga mora RTV izvajati po zakonu, tudi uresničuje. In absolutno nad vsemi organi, to smo pa celo mi zapisali v naš zakon, sprejet tukaj, takoj ob začetku te vlade, torej bedi Računsko sodišče in sedaj tudi nad RTV Slovenija v celoti, ne več samo nad določenim delom. Tako da gre tu za najvišjo stopnjo transparentnosti, kajti ta vlada si

za te programe, ki so tudi zapisani v zakonu, in ti programi se morajo izvrševati. Tudi ta sredstva se niso pred tem povečevala, čeprav seveda vemo, da stroški rastejo. Zaradi tega je bil ta predlog, da se da 5 milijonov lani in 10 milijonov letos prek Urada za narodnosti in na ta način pokrije te izdatke, ki jih ima RTV Slovenija. Seveda pa, kot rečeno, tukaj so tudi organi, kot je Računsko sodišče, ki ima vse pregledano za letos, za lansko leto je bil oddan zaključni račun,

Doslej, do vaše intervencije na RTV, se je za manjšine namenjalo letno med 2 in 2,3 milijona evrov, če vemo, o kakšni številki govorimo. Vi ste pa lani temu dodali 5, letos pa kar 10 milijonov, se pravi naslednje leto 15. Jaz ne verjamem, da se to dejansko porablja za manjšine, če smo v prejšnjih letih lahko to, bom rekla, pospravili pod streho za dva milijona 300, recimo, da je bilo kaj premalo in bi bilo potrebno nekaj več, ampak da pa vsako leto podvojimo, se mi zdi pa malo pretirano, bo gospod minister odgovoril. In še enkrat. Gospod Martić je povedal: »Teh 5 milijonov evrov bo omogočilo to, da naši zaposleni čez tri dni dobijo plačo, dobimo plače.« Najbrž ne delajo vsi zaposleni samo na programih za italijansko in madžarsko narodno skupnost. Vaša intervencija na RTV, se pravi nova uprava, novo ne vem kaj, ravnokar najnovejša novica, odstopil je že tretji član uprave. To je ta vaš red na RTV, ki ga boste naredili, v resnici imamo pa nič drugega kot razpad sistema. Torej, pravkar z mesta člana uprave RTV odstopil tudi Andrej Trček. Vemo, pred njim že gospod Kardum. Skratka, razpad sistema, vi pa mečete noter nove milijone, ko ne vemo sploh, kdo vodi zadevo, dobro, zdaj pač v. d. direktorica, gospa Gorščak. Gorščak. Jaz temu, kar pravite, ne verjamem, da se je ta denar, torej že lani 5 milijonov, porabil za program italijanske in madžarske narodne manjšine, ker mimogrede

nekdanji predsednik uprave RTV in uprava RTV je predstavila številke, koliko porabijo za program za narodnosti. Program za narodnosti se prvenstveno financira iz proračuna, torej prek Urada za narodnosti, ni pa to celota,

RTV. In tukaj jaz seveda ne morem dajati nobenih zagotovil, kot tudi ne ostali ministri ali poslanci, namreč pristojnost nad pregledom ima Računsko sodišče in oni so tisti, ki bodo vse to natančno preverili. To seveda ni pristojnost ministrstva za kulturo, finance ali Vlade, ravno nasprotno. Mi smo si ravno s spremembo zakona prizadevali za okrepitev avtonomije RTV in njeno večje transparentno delovanje, tako da tukaj bo pa seveda Računsko sodišče tisto, ki bo to pokazalo. Treba pa je ob tem povedati, da

v letu 2023 tudi kar 3,7 milijona terjatev neplačanih naročnin, k čemur pa vemo, da tudi vaša stranka redno tudi gospod Rupar, celo shod je bil maja proti plačevanju naročnin, kar seveda absolutno še dodatno destabilizira RTV Slovenija in prispeva k temu, da se še tista naročnina, ki je,

Okej, da ne bom ponavljal, kar je že ministrica povedala. Pristojna za RTV sta Ministrstvo za kulturo in v tem konkretnem primeru še Urad za narodnosti. Teh številk oziroma predpostavk mi ne pregledujemo, ampak vem, da sta jih ta dva resorja

naloge slovenske narodne manjšine že v preteklosti v resnici porabljala sredstva iz drugih virov, predvsem sponzorstva. Kar se pa tiče ostalih navedb ali pa opozoril, se pa tudi sam strinjam, bom tako rekel, da ima RTV še vedno kar veliko izzivov, ki jih mora rešiti, predvsem glede upravljanja tega zavoda. **PODPREDSEDNICA NATAŠA SUKIČ:** Hvala lepa. Poslanka, imate besedo za postopkovni predlog, in sicer da Državni zbor na naslednji seji opravi razpravo o odgovoru. Izvolite. Hvala lepa za besedo. Seveda predlagam, da o odgovorih obeh opravimo razpravo in se pogovorimo o tem. Do takrat bomo tudi lahko pridobili podatke Računskega sodišča, se seveda proračunsko rezervo lahko uporablja za naravne nesreče in tako naprej. Del se lahko razporedi tudi na predlog ministra za finance, to ste vi. Tisti, ki denar daje, ga mora tudi nadzorovati, ministrica je rekla, da nadzoruje Računsko sodišče. Res je, ampak ta denar je šel iz Urada za narodnosti, zagotovili ste ga pa na Vladi, verjetno na predlog ministra za finance. Tako da tudi vlada odgovarja in morate tudi vi to nadzorovati, ne samo pustiti Računskemu sodišču, ampak zagotovo za ta denar, če dobiš od nekje 5 milijonov, moraš tudi nekomu dati neko poročilo, kaj si za ta denar naredil. Tako da jaz še vedno ne verjamem, da se je lahko program za manjšine v preteklih letih izvajal za 2 milijona 300. Ne rečem, da je bilo to dovolj, morda bi bilo dovolj 5 milijonov, ampak da pa potem v enem letu daš 5 milijonov, naslednje leto 10, kaj bomo naslednje leto dali 15, pa potem 20, za oddajo Rojaki pa tisti Hidak ali kaj je na TV Slovenija, se mi pa zdi, da je to malo metanje peska v oči. Še enkrat, tako kot sem rekla, ni bilo odgovora na vprašanje, ali se denar porablja namensko ali ne. Jaz bom poslala tudi poziv Računskemu sodišču, da pogleda, kako se ta denar porablja in kako so 5 milijonov, ki so jih dobili lani decembra, namenili za programe italijanske in madžarske narodne manjšine, ko je bilo samo še nekaj oddaj do konca leta na TV Slovenija. Še enkrat, jaz mislim, da je to pač nek obvoz, da svoji upravi, ki je praktično danes več ni, ker so že trije člani odstopili, da jih pač filate z enim denarjem zato, da se ne sliši, da je problem večji, kakor v resnici je. Želeli ste urediti RTV, vidimo pa razpad sistema,

zlorabljajte ga pa za razpravo, kaj šele, da govorite neresnice, kot to, da pada gledanost, kar ni res. O vašem predlogu bo Državni zbor odločil v sredo, 19. junija 2024, v okviru glasovanj. Besedo Besedo ima poslanec Predrag Baković, in sicer bo zastavil vprašanje ministru za notranje zadeve Boštjanu Poklukarju. Izvolite. Hvala lepa, podpredsednica. Spoštovani minister, pozdravljeni! Sredi maja letos nas je pretresel posnetek nočnega dogajanja v prestolnici, Ljubljani, ki so ga na socialnih omrežjih objavili tudi pripadniki tako imenovane samooklicane Slovenske obrambne straže. Ko smo že mislili, da se bo prah s tega dogodka nekako polegel in smo vsi upali, da gre za enkraten dogodek, ki bo seveda tudi ustrezno tretiran in obravnavan s strani ustreznih organov, pa se je zgodilo nekaj drugega oziroma se je zadeva ponovila in upanje je umrlo. Pred kratkim smo v osrčju Ljubljane, kot verjetno veste, na Prešernovem trgu in tudi na tržnici lahko spremljali obžalovanja vredne prizore. Pripadniki tako imenovane samooklicane Slovenske obrambne straže so na neprijavljenem shodu glasno pozivali k nestrpnosti, ki temelji tudi na nacionalni pripadnosti. Prav tako so z nacistično ikonografijo na transparentih obujali idejo o večvrednosti ene rase. Z nacističnimi pozdravi, z baklami so spodbujali k nasilju in na nek način ogrožali javni red in mir. Nekaj dni za tem je aktualni poslanec ter bodoči evropski poslanec iz vrst opozicije kot javna ali pa uradna oseba javno izrazil podporo njihovemu delovanju. Vse našteto lahko kaže na znake kaznivega dejanja po 297. členu Kazenskega zakonika, ki se nanaša na javno spodbujanje sovraštva, nasilja in oziroma ali nestrpnosti. Zato vas, spoštovani minister, sprašujem: Ali lahko zagotovite, da represivni organi učinkovito uporabljajo vsa pooblastila za ohranjanje fizične varnosti ljudi? Ali policija ve, kdo je bil organizator zadnjega dogodka in koliko udeležencev Slovenske obrambne straže je policija identificirala? Kakšne kazni, če sploh Zakaj je policija dopustila prost prehod te organizirane skupine na ljubljansko tržnico? Vemo, da se je takrat tam odvijal nek dogodek, v bistvu multikulturni dogodek. Zanima me še: Ali bo izveden kakšen postopek zoper uradno osebo, ki je na pretočnem predvajanju 26. maja 2024 javno izrazila podporo ustanavljanju vaških straž? Hvala lepa.

zadevo preiskuje, tudi kazensko, in preiskava poteka, zato o tem pravzaprav ne morem kaj več povedati. Moram tudi povedati, da je bil shod nenapovedan in neorganiziran nenajavljen, zato je policija spremljala aktivnosti in se seveda tudi ustrezno pripravila na ta nenapovedani shod, nenazadnje je bil tudi helikopter v zraku in dodana je bila policijski upravi tudi ustrezna policijska sila. Kar se tiče samega shoda, je policija shod varovala, identificirala tudi osebe, ki so bile zakrite, in proti določenim posameznikom ukrepala tudi po 40. členu Zakona o javnih zbiranjih zaradi uporabe pirotehnike. Toliko. Tudi sam sem bil o tem seznanjen, ko so mi pripravljali ta odgovor. Je pa res, da je pravzaprav treba to vprašanje naslavljati nekoliko drugače. Gospod Baković, midva zelo dobro veva, v mojem prvem mandatu 2018–2020 smo se ukvarjali z vardami, nenazadnje tudi s spremembo zakonodaje, prvič ni šlo čez, drugič je šlo in jaz verjamem, da je tudi na področju Kazenskega zakonika Ministrstvo za pravosodje že pristopilo, verjamem, da ministrica za pravosodje že spreminja ta člen, kjer bomo pravzaprav toliko bolj precizno in jasno opredelili samo kaznivo dejanje in da bo seveda policija dobila toliko bolj čvrsta orodja za sam pregon tega kaznivega dejanja javnega spodbujanja sovraštva, mogoče še kaj zraven. Naj povem, da tudi na Ministrstvu za notranje zadeve pripravljamo spremembo Zakona o varstvu javnega reda in miru, popolnoma nov zakon, ki ga bomo seveda zelo kmalu prinesli sem v Državni zbor, najverjetneje v začetku septembra. Vemo, da gre še v medresorsko usklajevanje, tako kot pravzaprav sama procedura veleva, in tudi tukaj bomo naslovili ta del skozi samo prekrškovno sfero. Jaz se pravzaprav strinjam, da v tem času to popolnoma ne sodi v slovensko okolje in da je seveda pravzaprav treba proti takim zadevam in takim shodom ukrepati. Je pa vseeno policija shod zavarovala, seveda taktično,

posebnimi sredstvi, ki jih policija uporablja ob takih dogodkih, seveda pa tudi s kamero, ki je bila na helikopterju. Tako da jaz verjamem, da bo seveda policija kazniva dejanja, če so bila storjena na tem shodu, predvsem pa tudi te prekrške, identificirala storilce in seveda tudi ukrepala.

intenzivno ukvarjali z Zakonom o varstvu javnega reda in miru in pa seveda tudi z Zakonom o nadzoru državne meje, kjer smo pravzaprav s štirimi spremembami,

da se do teh stvari pristopi temeljito. Da bom čisto eksakten in da ne bom nepristranski, seveda je treba spomniti tudi na dogodek, ki ga je omenil že gospod Kosi, gre za tisti pretep med Maročani in Alžirci, ki ki tudi kaže na neko varnostno ogroženost ali pa nek [dogodek], ki vzbuja med ljudmi občutek strahu in nelagodja. in nelagodja. Izjave o ničelni toleranci do nasilja v naši družbi ne pomenijo prav dosti, če represivni organi nimajo učinkovitih vzvodov, zato pozdravljam aktivnosti, ki se bodo zgodile. Moram pa povedati, da državljanke in državljane vse bolj nekako prevzema občutek, da je proti njim v vsakdanjem življenju uperjena grožnja nasilja. Skupaj moramo nekako

pristop k temu ničelna toleranca vseh organov, da je jasno sporočilo, da v Sloveniji ne bo prostora ne za nacizem ne za druge oblike nestrpnosti. Zato, spoštovani minister, apeliram na vas, da naredite vse, kar je potrebno, da se bodo lahko policisti učinkovito spopadali s temi izzivi in da bodo potem tudi stvari ...

pravočasno in ustrezno odzvala in te osebe, ki so želele izvesti ta napad na drugega državljana Alžirije, tudi takoj prijele. Tako da tukaj policija lahko rečemo, da je učinkovita. Tega si ne želimo, da se nam dogaja, pa vendar se nam. Zato je potrebno seveda nasloviti tematiko najprej v Kazenskem zakoniku, tam se mi zdi še seveda učinkovito. Kajti ne želim si živeti v državi, kjer bodo neke neonacistične, neofašistične skupine pravzaprav svojo ideologijo javno propagirale in se jim ne bo nič zgodilo. Zato je treba nasloviti bolj precizno v Kazenskem zakoniku to to materijo in seveda v prekrškovni sferi ustrezno urediti kršenje javnega reda in mira, varstva javnega reda tudi skozi to prizmo.

predvsem v predkazenskem postopku, zahteva nekaj več časa. Vpleten je seveda tožilec kot gospodar postopka, mnogokrat tudi preiskovalni sodnik, ali pa skoraj vedno. Dokazni standard v Sloveniji je na določenih področjih zelo zelo visok in dokler ni trdnih dokazov, da se lahko te ljudi potem tudi ustrezno procesira, pravzaprav policija mora narediti svoj del naloge in ga tudi bo. V obeh primerih, ki ste ju navedli, intenzivna policijska preiskava poteka, verjamem, da bo prišlo tudi do ustreznih zaključkov. Tudi skozi Zakon o nalogah in pooblastilih policije je pravzaprav treba nasloviti delo policije v teh zadevah. Verjamem, da je tudi to ključ do hitrih preiskav. Kajti še enkrat ponavljam, tako vse te kriminalne združbe kot posamezniki delujejo na kriptiranih komunikacijskih omrežjih, uporabljajo za plačilo kaznivih dejanj tudi kriptovalute. Vse to so neki novi varnostni izzivi, ki jih pravzaprav sama sodobna varnost mora nasloviti, in verjamem, tudi znotraj Državnega zbora našli skupaj skupni jezik, da bomo ta področja toliko bolj ustrezno naslovili. Se pa popolnoma strinjam v tem primeru, da umaknemo to nacistično, fašistično poveličevanje, te, bom rekel, izjave, ki popolnoma

Poslanec Bojan Podkrajšek, imate besedo, da zastavite vprašanje ministru za naravne vire in prostor Jožetu Novaku. Izvolite. **BOJAN PODKRAJŠEK (PS SDS):** Hvala, spoštovana podpredsednica, za dano besedo. Lep pozdrav obema ministroma, ki sta v dvorani, še posebej ministru Jožetu Novaku,

Minister, odkar ste minister tega zahtevnega resorja, spomnim se tudi vaše predstavitve na hearingu v Državnem zboru, spoštujem vašo tezo, da stremite k temu, da bi bili postopki v Republiki Sloveniji čim bolj elastični, čim hitrejši. Nimam Nimam pa v mislih, da bi bilo potrebno zaobiti stroko. Mislim, da na tem področju dosti delate. Vprašanje, ki vam ga bom postavil, verjetno ne bi bilo niti potrebe, da pride v Državni zbor. zbor. Ko določen poslanec, pa ne samo v mojem primeru, v več primerih, poslanci so izvoljeni in dobijo neko pobudo lokalne skupnosti, predvsem ljudi, ki živijo na tem območju, za nek projekt. Seveda ga poslanec izpostavi jaz sem v tem primeru vesel, da je ta projekt, to je železniška postaja Zbelovo, padel dve leti in pol nazaj na plodna tla. Mislim, da smo v Občini Slovenske Konjice ena redkih oziroma mislim, da celo edina občina, kjer poteka železniška proga skozi občino, ni pa železniške postaje. Seveda ministrstvo za infrastrukturo in tudi vse vlade do zdaj stremijo k temu, da bi čim več naših državljank in državljanov oziroma občank in občanov šlo na vlake in da razbremenimo tudi večja mesta, v tem primeru tudi Ljubljano.

pred dvema letoma pa pol na plodna tla, še ni v končni verziji oziroma še ni razpisa. Dobil sem tudi nekaj korespondence med obema ministrstvoma, to je ministrstvom za infrastrukturo in ministrstvom za naravne vire. Vsi strokovni sodelavci tako z ministrstva za infrastrukturo kot z vašega ministrstva so to skozi lansko leto, pa tudi letošnje leto, usklajevali, ampak nek zaključek je, da vodnega soglasja za

Tudi za to vprašanje najlepša hvala. Tudi zato, ker ste me opozorili še na eno od dolgo na eno od dolgo let nerešenih zadev, način usklajevanja ali pa, če hočete, reševanja vprašanj na eni strani pomembne prometne infrastrukture, to, kar ste rekli v uvodu, da ni železniške postaje, pa bi logično morala biti. Po tej plati imam srečo, da sem v preteklosti ravno na teh železniških projektih deloval, in vem, kako pomembno je, da je železniška postaja definirana v točki, kjer je tudi stik z avtobusno postajo in parkirišči na istem mestu. Na ta način se delajo prometna vozlišča in omogoča ljudem lažji prehod in vse ostalo, kar je. Tudi jaz sem se pozanimal glede na vašo najavo tega vprašanja pa tudi predhodne prošnje, da se čim prej vse skupaj uredi,

avtobusna postaja je pa to, pa če sem jaz videl iz tega, je tudi kot predlog za neko drugo lokacijo. Jaz sem zaskrbljen nad takim odgovorom, kot ste tudi vi, najbrž, ker morajo seveda sodelovati skupaj. Ravno tako sem se zanimal pri predlagatelju, Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo, oddelek za železnice, ki ravno tako vidi problem v tem nepovezovanju. Čeprav je zagotovilo, da bo do 15. julija dano pozitivno mnenje za samo železniško postajo, ne pa za druga dva, očitno, imam jaz seveda v tem delu vendarle ponoven pregled, kaj se je tukaj dogajalo in v čem se daje. Prva stvar, ki jo ugotavljam, neke recenzije se zelo pogosto opravljajo, pa nimajo niti zakonske podlage, in zato se ta čas vleče nazaj. To bomo črtali pa to smo praktično črtali. Nekateri še ne razumejo tega, da ni zakonske osnove za to podaljševanje in za recenzije. Če imajo seveda kolegi strokovnjaki vodarji problem,

bom poenostavil to poplavno uredbo, je točno. Mi jo imamo pripravljeno in jo v juniju pošiljamo na Vlado v obravnavo in postopek spremembe. Osnovna filozofija te spremembe uredbe pa je v tem,

nekoliko ostreje glede samih hiš, ne časovno, ampak v smislu jasnih določil glede višine, lokacije in tako naprej samih stavb, hiš. Medtem ko za infrastrukturo pa je tukaj, pogovarjalno, tudi če pride do neke poplavne nevarnosti oziroma nekih visokih stopenj poplav, seveda treba rizik sprejeti, in mislim, da ga večinoma tudi sprejemamo, da bo pač nekaj dni tam poplavljeno, če že pride do najbolj katastrofalnih zadev.

tudi ta del obnovili, za avtobusno in drugo postajališče še enkrat nazaj. Čeprav je bil očitno predlog tu tudi drugačen. Osebno se bom zavzel in tudi povabil ene in druge vpletene v ta del, da pogledamo, kaj se na konkretnem delu delu zdi. Mislim, da bova midva, če bo le možno, v enem mesecu, v juliju, tudi imela nove informacije o tem, da je dokončno rešeno ali pa je rešeno v tako ali drugačno smer. Me pa skrbi ta zgodba. Kadar ni prostorskega načrtovanja korektno narejenega, nekdo sprojektira z ene strani, pa se morda potem pride na koncu, to pa ne gre skupaj. To me zelo skrbi. In tudi ta del, vsak za svoj vrtiček, ki smo ga danes že nekajkrat omenili, ga še enkrat ponavljam, ne more trajati še naprej, ker gre to na škodo naših ljudi.

to smer, pa ne samo v tem primeru za naš projekt oziroma za Občino Slovenske Konjice, tudi za vse projekte, kjer imajo podobne težave v Republiki Sloveniji. Ampak, minister, jaz bi želel, da nas posluša tudi kdo od vaših sodelavcev, to je moj namen. Malo kmečke logike. V tem primeru je investitor država oziroma dve ministrstvi pa je en kup mailov, eno leto so se pošiljali z ministrstva na ministrstvo. Pa si midva zamisliva oziroma vsi tisti, ki nas spremljajo, da bi pa bil investitor zasebnik – potem bi bil ta kup veliko debelejši. Ker ni, seveda, za železniško postajo ja, za parkirne prostore oziroma avtobusne postaje pa ne. Kmečka logika, na isti višini sta bazen in cesta, med bazenom in cesto pa ni možno graditi parkirnega prostora. Minister, jaz vam moram obljubiti, da vam bom to vprašanje še večkrat postavljal, ampak ne zaradi vas, ne zaradi vas, zaradi tistih, ki naju poslušajo. In bi tudi želel, ker nisem strokovnjak na tem področju, da tisti, ki je odgovoren na vašem ministrstvu za to področje, pride v našo občino, pa ne vem, ni treba, da sem čisto zraven, da poslušam in da mi dopove, kje je tu logika. Na isti višini imamo bazen, že zgrajen, z gradbenim dovoljenjem, na isti višini je državna cesta, vmes pa ni možno graditi parkirnega prostora. Hvala.

V vmesnem prostoru imamo pa situacijo, ko ta novo urejanje pa zavzema recenzijski prostor teh poplavnih območij. Navadno imamo prakso, da se ti izračuni naredijo, in če to pomeni nekaj milimetrov višine, na drugih zadevah niti ni problem, je lahko administrativni ali pa zakonski. Če je uredba problem, jo bomo odpravili, če je pa v glavah problem, potem pa imamo malo večjo težavo. Tako da ja, mi bomo morali biti do vode bolj spoštljivi, bomo morali tudi določene stvari okrog tega pripravljati, vendar le na način, da ne pozabimo drugih stvari. Če hočemo razvoj v državi, mora biti ta infrastruktura in to. Jaz bom stal za tem in bom tudi ta primer vzel kot primer, bom rekel, obdelave, ki ga moramo zaključiti z logično usmeritvijo. Kjer je železniška postaja, morajo tudi avtobusna in ostala parkirišča biti skupaj.

Mi smo prišli do polovice reorganizacije Direkcije za vode, nismo prišli še čisto do konca, smo pa v zaključni fazi, tudi da postavljamo, bom ta steber priprave mnenj. Eden izmed teh predpisov, kot sem rekel, je ta poplavna uredba, ki jo v juniju pošiljam na Vlado za obravnavo in sprejetje in vsaj formalno ne bo ovira za tako delo. Vse naprej pa, tako kot ste rekli, tudi ostane, da bomo spodbujali in sprejemali na znanje.

isti pogled, da stremiva oba k tistemu, da bi bili postopki čim krajši, čim bolj enostavni, ampak da ne zaobidemo stroke in da tisti, ki so za ta projekt zadolženi, še enkrat ponavljam, zavihajo rokave.

država zlaga skupaj mapo, vas povabil na to območje in si bova to skupaj pogledala. Bi tudi pozval vse, da uporabijo malo kmečke logike in da se čim prej vseh treh občinah, to je Slovenske Konjice, Vitanje in Zreče, lahko gre z avtobusom do železniške postaje, z dvigalom na železniško postajo, tisti, ki bodo prišli z avtomobilom, pa da parkirajo na parkirnem prostoru, za kar je seveda idejna zasnova in se čaka na mnenje oziroma soglasje

Tako jih lahko v Evropi vidimo ob obalah morja, na ravninskih področjih, pa tudi, kot na primer v sosednji Hrvaški, na neposeljenih predelih Velebita. Slovenija ni vetrovno bogata dežela, saj leži v zavetju Alp, kar preprečuje prodor severovzhodnih vetrov, vzhodni vetrovi pa so redkejši. To je tudi eden od razlogov, da imamo v Sloveniji do sedaj postavljene po mojih informacijah samo tri vetrne elektrarne. Drugi pomemben razlog je razpršena poseljenost Slovenije. Postavitev vetrne elektrarne pomeni grob poseg v prostor, hkrati pa njena bližina v naselju močno vpliva na kvaliteto bivanja. Zato ne preseneča velik odpor prebivalstva do postavitve vetrnih elektrarn. Navedena dejstva pa ne ustavijo investitorja v iskanju lokacij za njihovo postavitev. Zadnji tak primer je gradnja vetrnih elektrarn v Občini Loški Potok. Začenja se namreč postavitev vetrne elektrarne v Malem Logu, po mojih informacijah pa imajo investitorji v načrtu postavitev vsaj 12 vetrnic nad Dragarsko dolino. Spoštovani minister, priprave za postavitev vetrne elektrarne v Malem Logu so po besedah prebivalcev potekale na skrivaj, stran od okoliških in najbolj prizadetih prebivalcev, ki bodo z izgradnjo najbolj oškodovani. Številni izmed njih, zlasti starejši, o načrtovani izgradnji v svojem življenjskem okolju ne vedo ničesar ali pa sploh ne vedo, kaj taki posegi oziroma objekti pomenijo za njihovo življenje, zdravje in življenjsko okolje. Dravske elektrarne so v svojem glasilu Naš stik 10. maja letos navedle, da so bile zaradi gradnje vetrne elektrarne v Malem Logu narejene raziskave glede morebitnih vplivov na zdravje ljudi, gozdarstvo, kmetijstvo, živali in naravo v celoti, posebna raziskava pa je bila namenjena pticam, kar po besedah prebivalcev ne drži, saj niso bile narejene nikakršne raziskave. Spoštovani minister: Ali so Dravske elektrarne pojasnile svoj namen in dobile privolitev najbolj prizadetih prebivalcev za izgradnjo vetrnih elektrarn, ki jih bodo na silo umestili v njihovo življenjsko okolje, ki ga predstavlja neokrnjena narava, ter bodo trajno uničile njihov življenjski prostor in zdravje? Kako lahko kot pristojni minister dovolite izvedbo tega gradbenega posega v tako bogatem in ohranjenem naravnem okolju, kjer dovoljenje temelji na neresničnih in neobstoječih raziskavah ter na pavšalnih in za lase privlečenih mnenjih in argumentih, ki niso plod neodvisnih in strokovnih raziskav, kar je lahko edino merilo za izdajo tovrstnega gradbenega dovoljenja, še zlasti s tako hudimi posledicami za ljudi, naravo in živali? Za odgovor se vam zahvaljujem. **PREDSEDNICA MAG. URŠKA KLAKOČAR Hvala lepa, predsednica. Hvala tudi poslancu za vprašanje. Verjetno gre za vetrno elektrarno Loški Potok, ki jo bodo postavile Dravske elektrarne, saj so za to dobile gradbeno dovoljenje. Jaz se kot minister nisem vtikal v strokovne in procesne postopke, ki so potekali na različnih ministrstvih, od prostora, občine tudi deloma na našem ministrstvu. ministrstvu. Verjamem, da so bili vsi postopki spoštovani. Vemo, kako dolgi so postopki umeščanja infrastrukture v Sloveniji, da se pride do pozitivnih dovoljenj. Malokateri postopek pride do konca, da dejansko izpolni vse postopke, zadosti okoljskim presojam, zadosti vsem pravilom in vsem procesnim zadevam. Če pa govorimo o tej vetrni elektrarni na vzpetini Mali Log, gre v bistvu za malo vetrno elektrarno moči 1 Mislim, da so postopki potekali že kar nekaj let nazaj, od meritev, najave, spremembe, prostorskih načrtov in tako dalje. Tako da to ni stvar, ki bi se recimo zgodila z danes na jutri, kolikor je to meni znano. Je pa bila stvar [v tem], kolikor je bilo meni predstavljeno, da so v lokalni skupnosti imeli določene predstavitve. Koliko, ne vem. Tudi ne vem, koliko so imeli teh informacij. Ker tako kot ste rekli, da zdaj sumite, naj bi se še neke druge stvari dogajale, druge inercije, drugi projekti, druge ideje. Zaenkrat vse te ideje in projekti še niso izoblikovani v obliki vloge za na primer državni prostorski načrt ali pa v obliki vloge za spremembo občinskega prostorskega podrobnega načrta.

za financiranje naložbe pa sta se lesna zadruga in občina dogovorili z izvajalcem oziroma z investitorjem, v tem primeru z Dravskimi elektrarnami Maribor, to pa drži. Projekt tako poteka v sodelovanju z lokalno skupnostjo, kar je pomembno tudi za uspešno realizacijo tovrstnih proizvodnih naprav. Pravilno ste ugotovili. Jaz verjamem, da so bile komunikacije znotraj lokalne skupnosti ustrezne. Če ne verjamem pa tudi, da niso vsi za vse, vemo, da imamo v Sloveniji vedno nasprotovanja enega dela, ampak jaz upam, da je bil proces demokratičen, vključevalen in da so ti postopki bili izvedeni tako, kot je treba. Hvala lepa. Spoštovani poslanec, imate besedo za obrazložitev zahteve za dopolnitev odgovora. Izvolite. **RADO GLADEK (PS SDS):** Ponovno hvala za besedo. Očitno postopki niso bili čisto demokratični, ker so se pač prebivalci obrnili name oziroma so ta problem izpostavili in baje kar velik del prebivalcev temu nasprotuje. Naj povem, tako kot vi ugotavljate, gre za območje Loškega Potoka, ki je bolj bolj znan iz let 2018, 2019, ko smo tam ponovno naselili risa. Se pravi, mi v okolju, ki je, bom rekel, neokrnjeno, želimo z nekimi grobimi posegi pač to naravo spremeniti. V končni fazi je tudi vaša vlada oziroma vlada, katere član ste, sprejela nov zakon o varstvu živali, ki med mučenje živali prišteva tudi uničevanje življenjskega prostora in preganjanje iz njihovega naravnega okolja, kar vse povzroča izgradnja omenjenih objektov. Za projekt umestitve risa, ponovno, smo dobili tudi od Evrope 4 milijone. Zato me zanima: Ali je država Slovenija obvestila Evropsko komisijo, da namerava svoje najbolj vredne naravne dele države in življenjski prostor zaščitenih in ogroženih živalskih vrst za vedno uničiti z izgradnjo industrijskih objektov? Še zlasti glede na novo evropsko zakonodajo, ki pravi, da je treba do leta 2030 obnoviti vsaj 30 % degradiranih življenjskih okolij, ne pa ustvarjati novih.

Hvala lepa. V bistvu nisem seznanjen s tem vprašanjem oziroma s to iniciativo, ali je to bilo prej ali je to bilo kasneje, ker verjetno oba veva, da postopki, tako kot sem v prvem delu odgovarjal, potekajo kar nekaj časa, da ne rečem celo let, da se pride do končnega pozitivnega gradbenega dovoljenja, in je zelo pomembno, kje se začne, in potem, če se vmes karkoli spremeni, ali je bilo dovolj veliko upoštevnih faktorjev upoštevanih. se vsekakor lahko zavežem pa preverim, ali so bile spoštovane vse tiste norme, ki morajo biti spoštovane. Kar se tiče nekih idej, ki nastajajo, je pa zelo jasno in verjetno tudi edino sprejemljivo, da tiste ideje, ki bodo nekako sprejemljive za lokalno okolje, mi rečemo od spodaj navzgor, edino tiste ideje so lahko sprejemljive. Tiste ideje imajo največji potencial. Težko bi lahko od zgoraj navzdol. To se je v preteklosti zelo veliko poskušalo in naredilo zelo veliko antireklame, da se je stvari nagovarjalo, da se je ljudi nagovarjalo, da se je zelo velikokrat sililo mogoče v kakšen projekt, ali pa mogoče, da se je dezinformiralo. Jaz sam sem zagovornik zadev in projektov, ki se zgodijo samoiniciativno v neki zadrugi, v neki skupnosti, po možnosti čim širše. To pa seveda ne pomeni na drugi strani, da se morajo stoprocentno vsi strinjati. To se nikoli ne bodo, to vemo, to oba veva, ampak mora biti pa kritična masa, mora biti pa večinsko, in seveda morajo biti spoštovane vse norme, vsi zakoni, vsi postopki, vse presoje, vsi okoljevarstveni režimi. To pa mora biti spoštovano. Glede na to, da se jaz politično nisem vmešaval, pa verjetno tudi ne pred mano, prvi minister, ki bi umeščal energetsko infrastrukturo v prostor, potem verjamem, da je stvar bila taka. Če ne, bom pa seveda ustrezno

Vsekakor je v dveh, treh minutah oziroma skupaj petih, kolikor sem jih imel na voljo, težko predstaviti vsa dejstva. Informacij, ki so mi jih posredovali prebivalci, je bistveno več, in tudi dokumentov, tako da jaz bi resnično prosil, da opravimo resno razpravo z argumenti obeh strani in dejansko vidimo ne samo na tem primeru Malega Loga, dejansko so umestitve teh vetrnih elektrarn zelo problematične. Spomnimo se nedavno nazaj Pohorja, ko je bil velik revolt. zdaj se je ta zadeva ustavila. Mislim, da bomo morali [opraviti] eno podrobnejšo razpravo ravno o umestitvi vetrnih elektrarn in smiselnosti teh umestitev v slovenski prostor, opraviti eno res temeljito razpravo. Tako da se priporočam tudi za podporo kolegov iz

Hvala za besedo, spoštovana predsednica. Spoštovani minister! Pred nami je izvedba programa obnove po poplavah, ki ga je meseca maja potrdila Vlada v skladu z zakonom o interventnih ukrepih za za odpravo posledic lanskih poplav. Interventni ukrepi na vodotokih morajo biti zaključeni do konca tega meseca, nato sledi faza obnove, ki bo trajala tri leta in bo stala 1,3 milijarde evrov. V okviru sanacije oziroma obnove naj bi bile izvedene trajne in sonaravne rešitve, vendar razni deležniki opozarjajo, da to ni tako. Naravovarstvena organizacija Balkan River Defence je dokumentirala več kot 100 spornih primerov posegov v vodotoke, goloseki na bregovih so v nasprotju s poplavno varnostjo, korenine dreves držijo bregove, drevesa regulirajo tudi višino vode ob poplavah in ob sušah. Na Ribiški zvezi Slovenije pravijo, da se bojijo, da bodo popoplavni ukrepi za ribje habitate in ribji živelj povzročili več škode kot same poplave. Če bomo namesto sonaravnih rešitev še dalje betonirali struge, regulirali, tlakovali brežine, ravnali struge in iz rek delali kanale, v takšnih razmerah ribe ne bodo imele pogojev za bivanje in za drst. Tako opozarjajo na Ribiški zvezi. V članku za N1 ste, spoštovani minister navedli, da je program popoplavne obnove usklajen z vsemi pristojnimi deležniki.

Pojavlja se namreč bojazen, da bi program stekel brez ustreznih soglasij, kar meče neko senco dvoma na celo zadevo. tudi: Ali so v sestavi Sveta za vode, ki je bil ustanovljen po poplavah, tudi predstavniki okoljevarstvenih organizacij in civilne družbe?

narediti preobrat in vcepiti v strokovno miselnost, pa če hočete tudi doktrino o urejanju voda, tako imenovane na naravi temelječe rešitve, ki bi morale biti seveda v osnovi v tem tisočletju praktično dane. Zakaj? V preteklosti je bilo večkrat zaukazano, dajmo kanale narediti, dobesedno betonirajmo, tako kot ste opozorili. To seveda nima smisla, ker seveda samo pospešuje vodo, dela dodatne škode, morda je kje lokalno to uspešno, prej bi morala biti to izjema kot pa kaj drugega na tem delu. To je zdaj prvi del. Drugi del. V smislu osveščanja naših kolegov strokovnjakov, projektantov in vseh drugih sem nekako izzval, da imamo 19. junija, to je že zdaj, prvi strokovni posvet o izzivih urejanja voda, o vključevanju na naravni temelječih rešitev, kjer so pa vabljeni tudi kolegi, ki ste jih prej omenili, v smislu zavodov, ribičev, okoljevarstvene, tudi našega Direktorata za naravo. Zato ker so se včasih prej gledali, bi rekel, skozi neke strelske linije, kdo bo koga. Skratka, popolnoma nesmiselno. Namesto sodelovanja je prišlo do enega nerazumevanja. To pa predvsem zaradi nespoštovanja temeljnih pravil in pomoči, principov prostorskega načrtovanja, kjer pa je ravno ta princip sodelovanja in seveda interdisciplinarnih rešitev ključen. Ena izmed mojih uvodnih stvari bo tudi opozorilo tega bogatega spiska, obsežnega spiska Balkan River Defence, ki so ga pripravili. Upam, da bodo tudi udeleženi na tem posvetovanju, če ne, bom pa dosegel tudi resen pogovor okrog tega. Pa vendarle lahko rečemo, da so bili interventni ukrepi tako narejeni, kot ste videli, marsikaj uspešno, funkcionirajo in so že opravili osnovno funkcijo, dodatne posledice kasnejših poplav ali pa kakšnih ureditev. Ampak to, kot sem rekel, je junija zaključeno. Kar se tiče programa, je pa to program in seznam potrebnih ukrepov zaradi spiska in ocene stroškov, ki jih moramo sami in tudi do Evrope pokazati, o kakšnem finančnem programu se tu govori. To je pa program, kjer je naštetih toliko in toliko ukrepov. Vsak od teh ukrepov bo preverjen, bo tudi načrtovan in bo tudi, če hočete, obdelan. Tako da za sam načrt ni bilo potrebno, bom rekel, usklajevanje. Deležniki, ki so bili v tej fazi pomembni, so občine, lokalne skupnosti in država pa tudi ministrstva, ki so sodelovala pri tem. Ta del. Medtem ko so pa seveda za samo prostorsko umeščanje ali iskanje rešitve pa od vsakega vodotoka do vodotoka

Tudi če nam bo šlo malo časovno za nohte, je to potrebno. Zakaj? Nekoliko manj izvedb bo v letošnjem letu prav zaradi tega, da bomo imeli čas dokumentacijo pripraviti. Po drugi strani pa slišite tudi opozorila,

klasične blokade nekaterih stvari, smo pa morali malo povzdigniti očitno glas za nazaj, tako da smo se slišali. Od tod naprej pa iščem predvsem dobre primere, tudi primere dobre prakse, ki bodo sledili nadaljnjemu delu v končnih rešitvah.

Bi pa vprašala še nekaj. Namreč, okoljevarstveniki, ribiči, kmetje, raznorazni strokovnjaki svarijo pred škodljivimi posegi v okviru obnove na vodotokih. Posebej nevarno je odstranjevanje obrežnega rastlinja, ki povečuje erozijo in še slabša poplavno varnost, uničuje se habitat za živali in rastlinje slabšajo se tudi možnosti za turizem in za ribištvo in podobno. Na fotografijah, ki so jih zbrali pri BRD, je videti na golo posekano drevje in rastlinje na bregovih rek na brežinah. Odstranjevanje obrežne vegetacije povečuje izpostavljenost bregov erozijskim procesom in odnašanje materiala, ki se nato dolvodno nakopiči v strugi in s tem zmanjšuje pretočnost, kar privede do poplavljanja, kot opozarjajo z ljubljanske Biotehniške fakultete. Kopljejo se tudi ogromne količine proda, ki se odvaža za brezplačen gradbeni material za zasebnike. Tudi to je problem. danes ste na seji tudi sami pokazali te fotografije, rekoč, da jih je Direkcija za vode nekaj že uspela preveriti. Kaj pa je z ostalimi, saj gre za več kot 100 primerov? Kdo bo odgovarjal za nestrokovno sanacijo in za nastalo okoljsko škodo? Hvala.

Izredni ukrepi so seveda običajno nujno potrebni takrat, ko je treba na hitro, če hočete gasilsko, policijsko, ali kakorkoli hočete, na hitro ukreniti, zato da se dodatno ne ogroža življenja ljudi in ostalega. Takrat se seveda tudi ukrepa na hitro in to je posledica takih hitrih ukrepov. V večini od teh se bo seveda zaraslo in še kaj drugega naredilo in bo že osnovna rešitev lahko bistveno boljša.

vegetacijo. Tako da soglašam z vami, to je osnovni princip, kjer se zdaj bodemo s tem, ker tam nastajajo novi in boljši habitati ali nujno potrebni pogoji. To je za ta del seveda pomembno. Na podlagi tega posveta bomo mi samo razširili interdisciplinarno ekipo pri projektiranju posameznih

ali izboljšanega načina komuniciranja vseh deležnikov. To, na kar ste opozorili, in imate prav, s tega vidika je seveda svoje zadeve treba ustrezno narediti. Popoplavna sanacija pa tudi ureditev trajnih rešitev ne bo trajala samo dve leti, bo trajala pet let, najmanj. Za ta prvi paket smo dali milijardo 300, petletni program. Sem pa prepričan, da je to projekt naslednjega ali pa tega desetletja, na način, da bomo seveda pristopili ponovno k tistemu osnovnemu principu na naravi temelječih rešitev, pa vendarle zagotovili ustrezno funkcionalnost in odpornost vode na podnebne spremembe brez posledic škode.

Hvala lepa. Boste podali postopkovni predlog? Ne. Dobro. Zdaj bo postavila vprašanje poslanka kolegica Nataša Sukič, in sicer ministru za notranje zadeve Boštjanu Poklukarju. Izvolite. **NATAŠA SUKIČ (PS Levica):** Hvala za besedo. Spoštovani minister, v centru Ljubljane in na tržnici, na Odprti kuhni, se je v petek, 7. junija, na predvečer volilnega molka zgodil marš neonacistov, skupine zamaskiranih pripadnikov tako imenovane Slovenske obrambne straže, ki sta jo javno podprla tudi vidna člana SDS, poslanec Branko Grims in podpredsednica podmladka SDS Zala Klopčič. Ta samoorganizirana skupina v slogu vaških straž obljublja varovanje ulic in oseb pred domnevnim nasiljem migrantov. Po poročanju medijev in prestrašenih očividcev je skupina približno 50 oseb skandirala protimigrantske in neonacistične parole, zagorele so tudi bakle. Paradirali so tudi s simbolom smrtne glave, tako imenovanim Totenkopf, ki je bil med leti 1934 in 1945 uradni znak enote nacistične SS, zadolžene za upravljanje nacističnih koncentracijskih taborišč. Samooklicana slovenska obrambna straža je že pred tem prah dvignila z objavo posnetka na Instagramu, na katerem zamaskirane neznane osebe z neonacističnimi simboli grozijo z maščevanjem migrantov. Iz fotografij, ki so jih vključili v objavljeni videoposnetek, lahko sklepamo, da so z nekaterimi migranti tudi obračunavali. V videu tako vidimo, da zamaskirani neznanci z neonacističnimi simboli moškega, ki ga predstavljajo kot migranta, privežejo na drog in mu okoli vratu zavežejo vozel. Policija je sicer poudarila, da je situacija pod nadzorom in da je zbiranje, organiziranje, izražanje nestrpnosti ali sovraštva na način, kot je to mogoče videti ob tej zadnji odkriti neonacistični paradi ob belem dnevu sredi prestolnice, nesprejemljivo in vsebuje elemente kaznivih dejanj. Vendar v Levici mi vendarle pričakujemo neko odločno ukrepanje, ne samo opazovanje in spremljanje tovrstnih shodov in potem pozneje ovadb zaradi kaznivega dejanja javnega spodbujanja sovraštva, nasilja in nestrpnosti. v bodoče shode skladno s pooblastili onemogočiti, saj presegajo ustavno pravico do javnega zbiranja in zborovanja. Preprosto povedano, neonacisti ne morejo in ne smejo prosto paradirati po državi. Sprašujem: Kako je vendarle mogoče, da policija ni takoj ukrepala in v skladu s svojimi zakonskimi pooblastili razpustila ta neonacistični marš? Navsezadnje je Ustavno sodišče 6. februarja letos jasno zapisalo, da se lahko v posamezni življenjski situaciji kot primer kaznivega dejanja izkaže tudi izrazno ravnanje, ki vključuje gesto nacističnega pozdrava in razkazovanja nacističnih simbolov. Torej ste imeli evidentno

Hvala lepa za vaše vprašanje. Tako kot sem že prej pravzaprav pojasnil zelo natančno, želim tudi v tem vašem odgovoru povedati, da je v petek, 7. junija, potekal nenapovedani shod v Ljubljani, ki ga je policija že zaznala in v skladu z zakonodajo tudi ustrezno spremljala. Ker je bilo napovedano, da bo na na tem shodu skupina SOS, Slovenske obrambne straže, s katero se pravzaprav že nekaj časa slovenska policija tudi ukvarja, je policija povečala število policistov na varovanju tega shoda in seveda tudi shod snemala tako s kamerami, ki so jih imeli policisti na svojih telesih, kot seveda tudi s posebnimi sredstvi za snemanje, ki jih policija ob takih dogodkih uporablja, in pa seveda tudi s kamero iz helikopterja. Moram povedati, da policija še vedno preiskuje ta shod in tudi je v samem predkazenskem postopku, in sicer tudi po 197. členu Kazenskega zakonika po kaznivem dejanju javnega spodbujanja sovraštva,

so. Kako policija ukrepa, je pravzaprav stvar same policije, ki je ta shod tudi varovala in seveda nadzorovala. Jaz verjamem, da je policija tukaj uporabila vsa tista pooblastila, za katera je pravzaprav smatrala, da jih je treba uporabiti, in jih je uporabljala v skladu s svojimi pristojnostmi. Nenazadnje je bil v sami funkciji tudi policijski štab na Policijski upravi Ljubljana, kjer so pravzaprav spremljali to zadevo. Jaz verjamem, da bo seveda policija tudi ustrezno ukrepala, tako da tukaj jaz nisem kot minister za notranje zadeve tisti, ki bi policiji govoril, kaj mora narediti in česa ne. Policija je neodvisna in strokoven organ, ki pravzaprav ve, kaj

tiste, ki so uporabili pirotehniko. Tako sem tudi v tem odgovoru, ki so mi ga strokovno pripravili na Policiji, obveščen. Naj pa še enkrat povem, da verjamem, da je vseeno treba spremeniti oziroma še bolj precizirati zakonodajo, posebej kazensko zakonodajo na področju Kazenskega zakonika. Tako kot sem že prej povedal, verjamem, da so se na Ministrstvu za pravosodje že odzvali na to, verjamem, da je tudi pristojna ministrica seveda že začela s samo spremembo. Predvsem pa bomo tudi na Ministrstvu za notranje zadeve v prekrškovni sferi v novem zakonu o varstvu javnega reda in miru naslovili te seveda seveda zadeve, da se nam to ne bo dogajalo. Tudi vi pravzaprav o tem govorite, da mora biti ustrezna zakonodaja predvsem za to, da policija lahko ukrepa.

tudi seveda povedala v svoji izjavi za javnost. Počakajmo, da se preiskava zaključi, kaj bo seveda tudi sama preiskava pokazala. Verjamem, da bodo tudi ukrepali. Hvala lepa.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 Sklep Ustavnega sodišča je jasen, to je dovoljšna pravna podlaga, da lahko policija nemudoma vidi to kaznivo dejanje in enostavno to prepreči. si pa ne moremo privoščiti, da bomo take parade gledali sredi Ljubljane. Ali morajo najprej parlament zažgati, da bomo imeli evidenten dokaz, da se jih razpusti? Mislim, vi ste tisti, ki morate dajati usmeritve policiji skladno s sklepom Ustavnega sodišča. Navsezadnje imate vso pravno podlago. In vi ste tisti, ki morate skupaj s pravosodnim ministrstvom oblikovati čim prej takšno zakonodajo, ki bo dovoljšna, da bo policija preprosto to preprečila. Ker poglejte, ti se šopirijo vedno bolj. Veselo 50 ljudi paradira. Veste kakšen vtis to naredi, če vas že lastni državljani ne skrbijo, na turiste, ki so bili tam. Pa saj to je srhljivo! To je kot v predvojni nacistični Nemčiji. 50 modelov se tam sprehaja, vzklika nacistične parole z nacističnimi simboli in vi nimate jasnega dokaza, da bi te ljudi takoj na licu mesta legitimirala policija in jih poslala domov in seveda potem sprožila razne kazenske postopke. To se ne sme več dogajati. To je dogodek, ki se ne sme več ponoviti. Ali boste poskrbeli za ustrezne usmeritve in za ustrezno zakonodajo čim prej in kdaj? Hvala lepa.

delati, saj je strokovni organ, in nenazadnje je ta shod varovala policija in pravzaprav tudi ukrepala tako, kot je ukrepala. Je pa, ja, strinjam se seveda, vsekakor, treba je pa narediti ustrezno zakonodajo in k tej smo seveda že pristopili, po po tem shodu še toliko bolj aktivno, da bomo čim prej v Državni zbor prinesli vse tiste akte, katere je treba na nek način opredeliti, spremeniti in predvsem precizirati, da se nam taki dogodki, kot je bil seveda ta, ne bodo dogajali. To je nedopustno. Verjamem, da bomo seveda imeli vse možnosti, da bo policija da bo policija ukrepala takoj in da se kaj takega ne bo več dogajalo. Še enkrat, verjamem, da je policija v tej zadevi ukrepala, nenazadnje sorazmerno in v skladu s svojo zakonodajo in pooblastili, in verjamem, da bomo pravzaprav še dopolnili to zakonodajo na tem področju. Hvala. Hvala lepa. Tudi jaz upam, da takih shodov ne bo več. Sedaj pa dajem besedo kolegici Mojci Šetinc Pašek, ki bo postavila vprašanje ministru za javno upravo mag. Francu Propsu.

predsednik Vlade. Gre za stavke. Jaz se bom osredotočila na stavko zaposlenih na upravnih enotah. Vsi vemo, da se je ta zaostrila, da že več kot mesec dni poteka vsak dan, potem ko je najprej potekala samo ob sredah. Sama sem bila prejšnji teden tako kot tudi kolega udeležena na upravni enoti in videla, kako ta stavka poteka. Skupaj s sinom sva na dežju stala več kot 4 ure, da bi uredila osebni dokument 14-letnemu otroku. Tam so stali ljudje stari 85 let, ki so prav tako urejali neke osebne dokumente ali pa zgolj želeli samo nek izpisek iz arhiva, stali so več kot 4 ure. Nekateri so bili odslovljeni, naj pridejo naslednji dan, nekateri so si jemali dopuste, da so stali na upravnih enotah po en dan, dva dni, celo tri dni. Stavkajoči zaposleni, s katerimi sem se pogovarjala, pripovedujejo, da jih pravzaprav nihče ne sliši, nihče nič ne vidi, kaj počnejo, kaj delajo, s čim se pravzaprav zares ukvarjajo. Gre pa seveda za tiste zaposlene, ki v bistvu za nas, za državljane in državljanke in za državo, izdajajo pomembna dovoljenja. Na upravnih enotah urejujemo namreč vse od vozniških dovoljenj do osebnih dokumentov do gradbenih dovoljenj. Danes sem prej prebrala stališče gospodarstvenikov, ki ugotavljajo, da ta stavka zaposlenih na upravnih enotah povzroča že zelo veliko škodo. Vesela sem, da se nam je pridružil tudi minister za finance, kajti vprašanja niso naslovljena samo na vas, spoštovani minister za javno upravo, ampak tudi na ministra za finance, ker mislim, da je on glavni pogajalec za plače v javnem sektorju. Zato me zanima: Kakšen je v bistvu vladni načrt v zvezi s potekom pogajanj, da se ta stavka najprej na upravnih enotah konča? Kako se bo pogajanja omehčalo, v pogovore vključilo zaposlene, da bi namesto teh občutkov manjvrednosti, ki jih doživljajo, bili v pogovore vključeni in da bi seveda sami s tem omehčali stavko, da ne bi več potekala vsak dan in da ne bi prihajalo do škode, do katere prihaja? Ali ste vi, gospod Props,

Spoštovana poslanka, najprej želim poudariti, da je meni kot nekdanjemu načelniku upravne enote in sedaj kot ministru za javno upravo najbolj pomembno, da vemo, in tega se zavedam, da so prav vsi zaposleni na upravnih enotah ključni za to, da imamo kakovosten javni servis in pa da je ta servis namenjen ljudem in gospodarstvu. Ministrstvo za javno upravo ves čas spremlja organizacijsko, kadrovsko in finančno stanje na upravnih enotah. Tudi sam sem v preteklih tednih obiskal kar nekaj upravnih enot na različnih delih Slovenije. S tem sem si pač želel tudi pridobiti podroben pogled glede tega, kako organizacija dela poteka, kakšne so konkretno te težave, s katerimi se upravne enote srečujejo, in pa seveda koliko je teh priložnosti, ki se pojavljajo za izboljšanje delovanja upravnih enot in jih vidijo zaposleni tam, ne da jih, bom rekel, nekje zunaj poskušamo najti. lahko povem, da drži, kot ste navedli, stavkajo na upravnih enotah, in sicer na 26 upravnih enotah stavkajo, na 32 ne stavkajo oziroma stavkajo samo ob sredah. In moram povedati, da tako kot ves čas tudi sindikatom poskušamo razložiti, da je pravo mesto za iskanje teh konstruktivnih rešitev pogajanje in pa nezaostrovanje retorike, še še manj pa napovedovanje in pa stopnjevanje pritiskov s strani predvsem sindikalnih vodij. Če osvetlimo tudi ta del, 2 tisoč 400 ljudi približno je na upravnih enotah zaposlenih, minimalno plačo prejema približno 10 % ljudi, nič več kot v ostalem delu javnega sektorja to ni. Zavedamo se, da je to treba v resnici urediti, in to bomo uredili tudi s spremembo plačnega sistema, ko bo najnižja plača postala osnovna plača. plača. Je pa seveda treba vedeti, da lahko to delamo v okviru finančnih možnosti, ki jih imamo v letu 2024, in tudi v nadaljevanju tako, kot bo pač dogovorjeno. Naj povem konkretno nekaj ukrepov, ki jih trenutno izvajamo. Prvič, smo ta izkazana plačna nesorazmerja v okviru plačne skupine C0, to so uradniki v državni upravi, pravosodnih organov in upravah lokalnih skupnosti, in ta plačna nesorazmerja se rešuje v okviru plačnega stebra javnih uslužbencev v državnih organih. Drugič, Vlada je že predlagala odpravo nesorazmerij za uradniška delovna mesta v okviru plačne podskupine. V povprečju so predvidene 3 % višje osnovne plače, upoštevaje prevedbo plač v novo plačno lestvico. S tem tudi ni več osnovnih plač, ki bi bile nižje od minimalne plače. Vlada je že predlagala uvedbo novih delovnih mest referentov in višjih referentov, ki bodo sistematizirana izključno na upravnih enotah. Predlagana delovna mesta bodo uvrščena ob prevedbi v novo plačno lestvico v višji plačni razred, kot bo to prevedeno v primerljivih delovnih mestih, na primer na ministrstvih. Vlada je sindikatu oziroma njihovim predstavnikom pri predlogu za odpravo nesorazmerij že dala predlog za oblikovanje novih delovnih mest in upoštevala ta dodatek za blagajniško poslovanje, tako imenovani blagajniški riziko. Vlada je tudi dala pravico do izplačila v skladu s prenovljenim plačnim sistemom javnega sektorja in odpravo nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev s 1. 1. 2025 tako kot vsem ostalim tudi za za uslužbence na upravnih enotah, in sicer v skladu s časovno dinamiko, ki bo dogovorjena na sindikalnih pogajanjih. Vlada je spremenila uredbo, ki ureja upravno poslovanje na način, da se uradne ure na vseh upravnih enotah poenotijo. Potrebno je vedeti, da če bomo želeli te stvari v resnici pripeljati do konca za celoten javni sektor na isti način, to razumeti tudi sindikati, ki zastopajo upravne enote, predvsem zaradi tega, ker so bili v začetku januarja prisotni na teh pogajanjih, ko se je dogovorilo, na kakšen način gremo v odpravo plačnih nesorazmerij, in tudi podpisali sporazum, v katerem so se sindikati zavezali, da do takrat, do 13. 9., ne bodo stavkali. Hvala.

zaživel. 13. 9., kot sem razumela prejle, je pa ta presečni datum, ko naj bi vsi sindikati prišli skupaj in ne vem kaj podpisali. Vmes pa nastaja izjemno nezadovoljstvo ljudi, ki stojijo tam v vrstah pred upravnimi enotami, temi 23, 24, 26 ali pa 30. Zaradi tega, da bi na nek način prisilili največjo upravno enoto, ljubljansko, ste verjetno razrešili zelo uspešno načelnico, 38 let je gospa tam delala in je bila izjemno uspešna – izrekli so ji podporo njeni zaposleni, mimogrede –, zato da bi pač jih prisilili, da delajo. Ne vem, v čem je problem. In to je vaš odgovor. Nimate pravzaprav odgovora. Ne veste, kako bi ljudi, te, ki stavkajo, privedli na mizo, omehčali pogajanja, da bi omehčali svojo stavko, da ne bi nastajala škoda. Vam povem, gradbenim podjetjem vse stoji, stojijo gradbišča zaradi tega, ker ne dobivajo gradbenih dovoljenj. Izjemna škoda. Gospod finančni minister, ki sedi pred vami, ali ste naredili oceno škode te stavke upravnih enot, kakšna je v gospodarstvu? Ne, niste je naredili, ker tega sploh ne znate oceniti, kaj se bo zgodilo. Zato me vseeno zanima: Kakšna bo škoda? Kdaj jo boste ocenili? Ali vztrajate pri tem vašem načrtu 1. 1. 2025 in je to edina pot in edina vaša taktika, se pravi ignoranca in aroganca do teh, ki stavkajo, in do vseh ostalih, ki to gledamo in prenašamo?

zaposlenimi v javnem sektorju na račun kogarkoli znotraj tega. Mi vemo, da je v javnem sektorju zaposlenih 190 tisoč ljudi, in če želimo če želimo te stvari urejevati tako, da bomo enkrat te parcialne rešitve dali z mize, bo pač potrebno razumevanje tudi na strani predstavnikov sindikatov, ki zastopajo upravne enote. Žal druge poti v tem trenutku vladna pogajalska skupina tako na krovnih pogajanjih kot na stebrnih pogajanjih ne vidi in s tem se strinja tudi večina, velika večina predstavnikov sindikatov, ki sodelujejo na teh pogajanjih.

Hkrati bi pa kolegom in kolegicam predvsem iz opozicije, ki jih zdaj tukaj ni, bi jih kar pozvala, da skupaj oblikujemo predlog, verjetno septembra, 13. 9., ko je ta presečni datum, da izvedemo takrat izredno sejo na to temo, da vidimo, kako daleč so ta vaša odlična pogajanja, pa ne samo z zaposlenimi, ki stavkajo na upravnih enotah, ampak tudi zdravniki, ki stavkajo, in z vsemi drugimi, ki napovedujejo stavke, zaradi tega, ker so vam te stvari spolzele iz rok in pravzaprav na tem področju ne znate voditi več pogajanj. In to je vaš problem, to je problem te vlade. Zato najprej v samem postopkovnem, da izvedemo splošno razpravo, če ne bo uspelo, pa kar predlog za izredno sejo. lepa. O vašem predlogu bo Državni zbor odločil v sredo, 19. junija 2024, v okviru glasovanj.

Konec prejšnjega leta je javnost pretreslo poročilo Računskega sodišča o poslovanju Študentske organizacije Univerze v Ljubljani. Ne le da je ugotovitev Računskega sodišča, da ŠOU v Ljubljani pri zastopanju interesov in pravic študentov ni bila učinkovita, Računsko sodišče je po poročanju medijev nekatere zadeve celo odstopilo Nacionalnemu preiskovalnemu uradu in Finančni upravi. Prejšnji mesec je bilo objavljeno tudi porevizijsko poročilo, iz katerega je razvidno, da je od treh ukrepov, ki jih je ŠOU uveljavila z namenom odprave pomanjkljivosti, zadovoljil le eden, nepravilnosti pri poslovanju še vedno niso bile odpravljene. ŠOU v Ljubljani je na leto prejemnik približno 5 milijonov evrov sredstev, samo iz naslova koncesijske dajatve iz študentskega dela prejme med 3 in 4 milijoni. Organizacija pa svojega denarja in premoženja ne porablja za zastopanje interesov in pravic študentov, ampak za druge dejavnosti, kot denimo kupovanje turističnih agencij, gradnje zasebnih vrtcev, nenadzorovano in netransparentno financiranje zavodov, kot je Študentski kampus, tudi za domnevno fiktivne izlete in celo domnevno subvencioniranje nastanitev družinam in prijateljem vodilnih v ŠOU ter njihovim poslovnim partnerjem. Stroški za pogostitve celo presegajo stroške za obštudijske dejavnosti. ŠOU v Ljubljani po izsledkih revizije prav tako študentskemu zboru prikazuje drugačne poslovne izide, kot jih prikazuje Ajpesu. Odnos vodstva ŠOU do transparentnosti in smotrni porabi študentskega denarja pa je jasno razviden iz izjav vodstva ob opozarjanju na te nepravilnosti in skrivanju njihove obravnave pred javnostjo. Direktor ŠOU je na majski seji študentskega zbora ŠOU dejal, da, citiram: »Tudi če bi se šli pravdati naprej, bi bilo to brezpredmetno.« Konec citata, nanaša pa se na to revizijsko poročilo. In se ob tem hvali z nekimi izjavami, kot so: »Ne bodo me zaprli.« Priznal je tudi, da je bilo njegovo vodenje neučinkovito. V isti sapi pa dejal, da v luči tega vseeno ne vidi težav z izplačevanjem izdatnih nagrad za delovno uspešnost. V zvezi s tem vas sprašujem: Kako komentirate izsledke Računskega sodišča in odziv ŠOU v Ljubljani na le-te? Ali ocenjujete, da bi moralo Ministrstvo za finance kot ministrstvo, ki je pristojno za preglednost finančnih odnosov, ukrepati zoper ugotovljene nepravilnosti?

Spoštovani gospod Jakopovič, spoštovani ostali prisotni! Najprej se zahvaljujem za vprašanje. Najprej naj uvodoma povem, da se Ministrstvo za finance ne more opredeljevati do ugotovitev Računskega sodišča, vezanih na njihovo revizijo učinkovitosti poslovanja Študentske organizacije Univerze v Ljubljani. Osnovna težava, če hočete, je v tem, da je Študentska organizacija Univerze v Ljubljani zgolj pravna oseba javnega prava, ni pa organizirana v statusni obliki proračunskega uporabnika, zato Ministrstvo za finance nima pristojnosti za nadzor, saj za tak nadzor nima pravne podlage. Torej, še enkrat, ker ŠOS ni organiziran v statusu javnega zavoda. V skladu z Zakonom o skupnosti študentov je edini državni organ, ki ima pristojnost nadzora Študentske organizacije Univerze v Ljubljani Računsko sodišče Republike Slovenije. V zvezi z vsebino samih ugotovitev Računskega sodišča pa Ministrstvo za finance ugotavlja, da bi morala Študentska organizacija Univerze v Ljubljani pripraviti načrt aktivnosti za sprejem internih aktov, s katerim bi poenotili način načrtovanja projektov ŠOU Ljubljana. In v zvezi z ugotovljenimi odstopanji, povezanimi z letnimi poročanji, v odzivnem poročilu navajajo, da bodo letno poročilo prilagodili zahtevam Zakona o računovodstvu za leto 2024, in sicer do konca februarja 2025 oziroma ko bo Ajpes ugodil prošnji ŠOU Ljubljana za elektronsko poročanje o obrazcih za določene uporabnike. Pri tem naj seveda povemo, da vloga Ajpesa, na katero se sklicuje ŠOU Ljubljana, v tem procesu ni ključna. Ključna stvar pri tem je, da je Računsko sodišče izpostavilo, da se preuči, ali je trenutno vzpostavljen zakonodajni okvir, ki je seveda že zelo dolgo tak, kot je, glede na obseg financiranja študentskih organizacij iz javnih sredstev, namen njihovega delovanja in dopustnih oblik organiziranja izvajanja dejavnosti, za katere so ustanovljene, ustrezen in izvede morebitne aktivnosti za odpravo anomalij, ki lahko vodijo do nenamenske, netransparentne in neučinkovite porabe sredstev. Povedano bolj po domače, ker se študentske organizacije pretežno financirajo iz javnih sredstev, Računsko sodišče postavlja vprašanje oziroma [navaja,] da je potrebno preučiti, ali je tak zakonodajni okvir, v katerem je dejansko zahtev za poročanje zelo malo, ustrezen? Osnovna težava, ki jo je izpostavilo tudi Računsko sodišče, je, da so študentske organizacije kot pravne osebe javnega prava tako imenovani sui generis pri poslovanju in jih zavezujejo le določbe Zakona o skupnosti študentov. Torej je iz tega naslova tudi ta zakon ZSkuS kljub temu, da se delovanje študentskih organizacij financira, kot rečeno, pretežno iz javnih sredstev recimo, ŠOU Ljubljana je v letih 2020 in 2021 navedel, da se več kot 90 % njihovih prihodkov javna sredstva oziroma koncesijske dajatve –, da je dopustil ohlapnejša pravila za poslovanje študentskih organizacij. Z navedbami prejšnjega odstavka Računskega sodišča, ki mislim, da so zelo pomembna, in upam, da jih bodo tudi poslanci slišali ne samo vezano na ŠOU Ljubljana, ampak gre za to, da te te ugotovitve Računskega sodišča kažejo, da so nedoločeni statusi pravnih oseb javnega prava. Ministrstvo za finance tudi že dlje časa vezano na to spodbuja spodbuja vsak poskus urejanja statusov pravnih oseb javnega prava. In to je v bistvu eklatanten primer, zakaj tudi naše ministrstvo želi, da so pravne osebe javnega prava urejene v eni od standardiziranih organizacijskih oblik in ne kot sui generis, saj vsako odstopanje od javnofinančnih pravil v praksi povzroča neskončne težave pri izvajanju sprejete zakonodaje. Zato v bistvu tudi moj apel vsem poslancem in poslankam, da poskusov inovativnih sui generis organizacij ne podpirate. V takih primerih pridemo do situacije, ko jih moramo financirati z javnimi sredstvi, potem pa ne pridemo do podatkov in jih ne moremo nadzirati. Najlepša hvala. Prehajamo na drugi krog vprašanj, in sicer bo poslanec Rado Gladek zastavil vprašanje ministru za finance Klemnu Boštjančiču. Izvolite. Predsednica, hvala lepa za besedo. Spoštovani minister! Vlada dr. Roberta Goloba se je ob nastopu in prvo leto širokoustila, kako bo izvedla temeljito davčno reformo. Po letu in pol ste ugotovili, da imate pri uvajanju davčne reforme težave s komunikacijo in ste vse skupaj vrgli v koš. Po novem naj bi uvajali posamezne davčne spremembe, ki bodo po vaših besedah v korist državljanov. Očitno pa državljani, kaj je v njihovo korist, razumejo drugače kot trenutna vlada. Če je OECD v poročilu za leto 2022 ugotavljal, da se je davčni primež zmanjšal, v poročilu za leto 2023 ugotavlja, da se je davčni primež pod vašo vlado povečal. Trenutno smo s 43,5 % na sedmem mestu med državami članicami OECD, kar je 8,5 % več od povprečja. Davčni primež poleg dohodninskih sprememb v škodo aktivnega prebivalstva spodbuja višanje plač zaradi visoke inflacije, saj so višje plače bolj obremenjene z dohodnino. Z ukrepi te vlade pa se bo primež samo še krepil. Naj spomnim na po novem obvezno dodatno zdravstveno zavarovanje, naslednje leto nas čaka prispevek za dolgotrajno oskrbo in tako naprej. Dodatne obremenitve stroškov dela lahko v prihodnjih letih prinese napovedana pokojninska reforma, saj je v predlogu izhodišč med drugim predvideno zvišanje pokojninskih prispevkov delodajalca z zdajšnjih 8,85 % na 13 %. Konec prejšnjega meseca ste predstavili prvi sveženj davčnih sprememb, ki pa je bil že takoj deležen kritik. Tu imam v mislih predlog uvedbe tiskanja računov pri samopostrežnih avtomatih, ki ste ga vmes že umaknili. Ponovno se lotevate normirancev, katerim znižujete mejo za vstop ne glede na dejavnost. Na predlog farmacevtskih gigantov ste pripravili ukrep za privabljanje strokovnjakov iz tujine, kar je pohvalno, ampak hkrati bi pričakoval hkraten ukrep, ki bi zagotavljal, da slovenski strokovnjaki z različnih področij ne bi odhajali v tujino. S predlogom jim sporočate, da naj davčna rezidentstva prestavijo v tujino vsaj za pet let in se nato vrnejo. V predlaganem svežnju davčnih sprememb uvajate ničelno boniteto za električna kolesa, katerih uporaba v zasebne namene se že sedaj ne tretira kot ugodnost v zvezi z zaposlitvijo. Spoštovani minister, moje vprašanje je: Zakaj se ves čas vašega dvoletnega ministrovanja tako izogibate iskanju rešitve ene glavnih cokel konkurenčnosti slovenskega gospodarstva, to je pa davčna obremenitev plač? Hvala.

sprememb. Zdaj ne bom komentiral teh navedb, da imamo težave s komunikacijo, da državljani drugače razumejo davčne spremembe kot vlada. Verjamem, da ima vsak o tem svoje mnenje, seveda pa k tem različnim pogledom izrazito pripomore tudi politika ali pa tisti del politike, ki ji seveda v resnici ni cilj, kako pridemo skupaj do čim bolj ugodnih rešitev, ampak kako vsako rešitev, kakršna koli že je, minirati in poskušati prikazovati, da je taka rešitev neustrezna. Kar se tiče visokega davčnega primeža, omenili ste, da smo na sedmem mestu po lestvici OECD – seveda so države, s katerimi se radi primerjamo, ki imajo višji davčni primež, torej države severno od nas, in so države, s katerimi se včasih ali pa običajno ne želimo primerjati, to so države južno od nas. Seveda bi se pri davčnem primežu rajši primerjali z južnimi državami, je pa treba vedeti, da je ta davčni primež posledica vsega tega, kar se iz teh davščin financira. Večkrat sem povedal, da smo država, v kateri želimo imeti državljani in politika najboljše zdravstveno varstvo, visoke pokojnine, ustrezno socialno varstvo, ustrezne izdatke za obrambo, za stanovanja in tako naprej in tako naprej. In glede tega imam že občutek, da v bistvu vpijem v puščavi, ker vedno znova opozarjam na to, da da bomo vložili nek politični napor in se pogovorili, kaj si kot država želimo, kakšne storitve mi želimo, da se financirajo iz davkov, in temu potem prilagodimo tudi sistem. Tako da bi glede tega vse tiste, ki pozivajo k temu, da je davčni primež prevelik, pozval, da naj najprej povedo, ko predlagajo znižanje davkov, tudi katerim pravicam se odpovemo, ker to se mi zdi, da je pošteno, če se že na glas govori o tem oziroma zahteva zmanjšanje na davčnem področju. Kar se tiče teh davčnih sprememb,

za naslavljanje podpore dejavnostim in zaposlenim z višjo dodano vrednostjo in naslavljanje hitrejšega zmanjševanja za inovacijskimi voditeljicami. Ne odstopamo od tega in tudi na tem že nekaj časa delamo, vendar pa seveda zaradi izkušenj v preteklosti za zaprtimi vrati tudi naslovitev obdavčitve premoženja in na drugi strani razbremenitve plač. Kot minister za finance ves čas poudarjam na naslednji paket, ki bo vseboval tudi vprašanje obdavčitve premoženja, da bo Ministrstvo za finance vztrajalo pri tem, da je to finančno nevtralen paket, kar pomeni, da bomo, kar bomo na eni strani dobili skozi morebitno dodatno obdavčitev presežnega premoženja, na drugi strani seveda tudi vrnili. Verjamem pa, da bo glede tega po predstavitvi še precej ekstenzivna in dolga debata, ker tu pa gre za velike spremembe, ki jih do zdaj ni bilo, tako da glede tega, seveda, zaključkov ne bi delal. Še en komentar, omenili ste, da se v projekcijah – verjetno ste govorili o stroških pokojninske blagajne – dvigajo iz 8 % na 13 %. Dejstvo je, da tako kot veliki večini zahodnih držav ali pa zahodnega sveta stroški staranja predstavljajo eno največjih težav, za Slovenijo še sploh. Namreč projekcije, jih prikazujejo mednarodne organizacije, kažejo, da je Slovenija v resnici na tem področju zaostala. Zato je tako potrebna ta pokojninska reforma, ki pa bo v teh dneh tudi

Hvala ponovno za besedo. Kar se tiče težave s komunikacijo, saj se spomnite – takrat, ko je moral potem državni sekretar Božič odstopiti, so bile to vaše besede, da je bilo napačno skomunicirano. Tako da se nisem jaz tega spomnil. zanimivo je, lepo ste navedli, da se moramo dogovoriti, kaj bi dejansko želeli imeti financirano iz javnih sredstev. Ampak zanimivo je danes, po današnjih vprašanjih upravne enote nam ne delajo, v zdravstvu imamo težave, dolgotrajna oskrba, šolstvo. Mislim, sistem nam razpada. Pa jaz mislim, da ne zaradi denarja, tudi do neke mere zaradi plač, da ne bo pomote, ampak državljani bi dejansko radi za davke, ki jih plačajo, dejansko storitev, kar se mi zdi normalno. In jaz se strinjam z vami, da bo treba temeljit razmislek, kaj smo mi sploh v stanju državljanom nuditi. To je ena stvar.

v petek na Brdu, so tudi priznani ekonomski strokovnjaki dejansko rekli, da si je pač treba neke prioritete postaviti, sisteme države najprej vzpostaviti, da bodo funkcionirali, pa potem neke

Ne govorim iz kakršnih koli političnih razlogov, ampak res bi si želel, da bi bili sposobni, recimo, v tej dvorani opraviti razpravo o tem, kaj si kot država želimo. Nihče ne želi iti v to in nihče ne želi na glas reči, mislimo, da je potrebno zmanjšati tam pa tam. Ali pa, če že kdo reče spet iz kakšnih političnih razlogov, seveda matematika ne deluje, ker ti prihranki so običajno nekaj milijonov, potrebe na drugi strani pa milijardne. Absolutno se ne strinjam, da nam sistem razpada ali v šolstvu ali v zdravstvu ali kjerkoli drugje. Je pa dejstvo, da se soočamo z enakimi težavami kot cel zahodni svet. Bom povedal samo primer, ki sem ga tudi že v javnosti povedal, kar se tiče zdravstva, ker velja v Sloveniji neko prepričanje, da je v zdravstvu vse narobe. V Evropi ne obstaja država, meni ni znana, za katero bi sami mislili, da njihov zdravstveni sistem deluje. Večkrat sem povedal, prejšnji minister je rekel, da bomo vzpostavili sistem po vzoru vzoru Finske in Estonije. Njihova finančna ministra sta mi oba rekla, ko sem ju vprašal, ne, samo ne po nas, ker pri nas zdravstveni sistem ne deluje. In seveda, če boste šli kamorkoli v Evropi vprašati, vam bodo enako povedali. Kar se tiče šolstva, poglejte recimo, kakšne so razmere na Nizozemskem, kjer je izrazito pomanjkanje učiteljev in krpajo na vse mogoče načine. Mi se seveda soočamo s težavami kot celotna zahodna civilizacija, v resnici so na eni strani potrebe, ki jih imamo, in financiranje le-teh ni dovoljšno za to, kar lahko nudimo. Tako da je to v resnici sistemski problem, ki ga je potrebno naslavljati in za katerega verjamem, da ga ustrezno naslavlja ta vlada. Ampak se ne bo tukaj končalo. Gre v resnici dolgoročen problem in uspeh bo že, če pri teh reformah, ki jih planiramo, ne bo preveč polen pod noge, ker ves čas trdim, da v resnici s tem ne delamo nikakršne usluge sami sebi. Mogoče kdo dobi na kratek rok kakšno politično točko, ampak na dolgi rok je pa to vse slabo za to državo in za državljane.

S tem prekinjam 1. točko dnevnega reda, ki jo bomo nadaljevali v sredo, 19. junija 2024, ko bo Državni zbor v okviru glasovanj odločal o predlaganih sklepih. Prekinjam tudi 21. sejo Državnega zbora, ki jo bomo nadaljevali jutri ob 9. uri zjutraj. Vsem želim še naprej prijetno pozno popoldne in večer. Nasvidenje. Hvala.